Ілля Володимирович, вас тут навіть чутно. Якщо можна, трохи тихіше. Готові реєструватися? Я пам'ятаю, Сергій Володимирович, я зараз обов'язково нагадаю, що реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки або першої зліва. Готові реєструватись? Прошу реєструватись. 10:13:08 У залі зареєстровано 242 народні депутати України. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, у нас сьогодні є два іменинники, це наші колеги Бондаренко Олег Володимирович і Олександр Станіславович Пасічний. Я від всього залу бажаю вам успіхів, наснаги, досягнень, перемог і завжди рухатись вперед. Ще раз зі святом. Відповідно до статті 25 Регламенту у вівторок ми маємо ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп з внесенням пропозицій, оголошенням заяв Будь ласка, запишіться на виступи від депутатських фракцій та груп.

Кириленко Іван Григорович. Тимошенко Юлія Володимирівна. Шановні колеги, ви пам'ятаєте, як ми з вами на минулому сесійному тижні всі разом спільно приймали постанову про те, щоб захистити людей від коронавірусу. Ви пам'ятаєте, що тоді об'єднався весь зал, і ми дали уряду повністю алгоритм дій для того, щоб можна було реально зупинити епідемію. Там не було жодних популістичних речей, там були чіткі абсолютно поради. Перше. Президенту України створити і очолити Національний штаб протидії біологічним загрозам. Без цього країна просто не витримає. Там було: безкоштовні ліки для стаціонарних хворих і амбулаторних, безкоштовне тестування, мобільні групи, які мусять брати тести на дому, а не хворі люди їхати до лабораторій і до лікарень. Там було все, що потрібно людям для того, щоб мати доступ до стаціонару, розширення фонду ліжок. Там було рішення, як знайти додаткові лабораторії і як 48 годин максимум витрачати на тести. Там було все. Але, дорогі друзі, ви не можете не помітити, що люди як були, так і залишаються без допомоги, що люди біля лікарень переповнених хворі, не можуть дихати, але в лікарню приїжджають самі і не можуть до лікарні потрапити, їдуть додому, може навіть помирати. Люди, які сьогодні хочуть взяти тести десь в глибинці, не можуть це зробити ні за які кошти. У нас повний колапс із системою захисту людей від коронавірусу. І тому наша фракція вимагає негайно запросити до Верховної Ради весь уряд в повному складі і дати можливість Прем'єр-міністру звітувати про те, що зроблено згідно нашої постанови. І не завтра, не післязавтра, а сьогодні – сьогодні! І я хочу, щоб це питання поставили на голосування. Друге. Ви всі проходили до Верховної Ради, ви бачили, що робиться з маленькими і середніми підприємцями, ви всі бачили, що робиться з "Євросилою", але подумайте про те, що на фоні коронавірусу ми втрачаємо сотні тисяч робочих місць – сотні тисяч. Ви розумієте, що інші країни трильйонами віддають допомогу своєму бізнесу, щоб він не зник під час коронавірусу, а ми своїх душимо останнім. І тому наша пропозиція: негайно сьогодні розглянути 3853-2 для ФОПів і 3704 для "Євросили". І більше того, прийняти в першому і остаточному читанні, і припинити під час коронавірусу знущатися над малими підприємцями. Слово надається народному депутату Костенку Роману Васильовичу, фракція політичної партії "Голос". Юрчишин, будь ласка. В Конституційному Суді України діє група людей, які працюють в інтересах країни-агресора. Це не наші слова, це слова Секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Власне, мета цих людей – зруйнувати конституційний лад. І це цілком зрозуміло, тому що руйнуючи антикорупційну інфраструктуру, як вже почалося, скасовуючи можливість Фонду гарантування вкладів видавати внутрішні розпорядження, а таким чином повертаючи Коломойському "ПриватБанк", обкрадаючи державний бюджет на 5,5 мільярда доларів, тобто викрадаючи одномоментно в кожного громадянина України близько 4 тисяч, ця група точно спровокує протистояння, точно причетна до тих дій, які вчора наголошував Президент: кровопролиття, протистояння на вулицях. Чи потрібно нам протидіяти такому, навіть я не скажу, повільному, а реальному захопленню влади? Однозначно, так. Але щоб не спровокувати незаконності, треба діяти в максимально законний спосіб. Саме Росія та посіпаки олігархів вимагають, щоб законодавчий орган Верховна Рада вийшла за межі своїх і підтримала, я скажу, емоційне прагнення окремих осіб в державі фактично зруйнувати конституційний склад, зокрема, і відправити у відставку весь склад Конституційного Суду. Не лише тих, по яких буде доведено, що вони агенти Росії, а всіх. Ми маємо діяти, як приклад роботи, в межах закону. Тому наша вимога, і я дуже вдячний представникам всіх політичних фракцій, – це створити умови, в яких Конституційний Суд зможе приймати рішення лише консенсусом, піднявши кворум в Конституційному Суді з 12 до 17 осіб. Такий законопроект вже зареєстрований. Я вдячний спікеру Верховної Ради, який знайшов механізм повернення повноважень Національному агентству запобігання корупції. Наголошую, спочатку піднімаємо кворум в Конституційному Суді, примушуємо їх працювати в межах Конституції, але законним способом. Далі, виправляємо позицію по антикорупційній інфраструктурі і разом рухаємося далі в нашому євроінтеграційному напрямку. Нам треба захистити конституційний устрій. І я переконаний, що Верховна Рада разом зможе протистояти будь-яким прагненням, зокрема і Президента, вийти за межі цих повноважень. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Хотів би почати з того, що відбувається сьогодні в країні. Вже тиждень відбувається істерика з приводу того, а що ж таке зробив Конституційний Суд. А як же ж, яке право мали народні депутати звернутися взагалі в Конституційний Суд і запитати, а відповідає закон Конституції чи не відповідає, а правильно він прийнятий чи неправильно, розтлумачте нам. Це відбувалося весь час з часів незалежності України: кожен народний депутат в незалежності від партії, фракції, вподобань міг звернутися до Конституційного Суду за роз'ясненням. Що зробив Конституційний Суд? Те саме, що рівно півтора роки тому, коли сказав, так, дострокові вибори в Верховну Раду конституційні, наказ чи указ про розпуск конституційний. Тоді всім все подобалось, а сьогодні не подобається, тому що він собі дозволив сказати, що закон був прийнятий незаконно. Коли цей законопроект приймався рік назад, ми в Верховній Раді казали: друзі, це неконституційний закон, він написаний в Офісі Президента, написаний "на коліні", написаний швидко, давайте його доопрацюємо і нехай працює. Чи потрібна антикорупційна система в Україні? Так. Чи потрібно боротися з корупцією? Так. Чи потрібні декларації НАЗК? Потрібні, НАБУ. Але вони мають відповідати Основному Закону України – Конституції України. Якщо хтось, в незалежності хто це, чи якась фракція, яка ніколи в житті нічого не робила і не платила податків, а її лідер втік, тому що йому стало соромно, чи навіть Президент України дозволяє собі казати, що Конституцію можна паплюжити і розтоптати, ці люди не мають права називатися депутатами або президентами. Конституція – це те, що сьогодні тримає Україну, це Основний наш Закон. Комусь не подобається Конституція – давайте міняти в цивілізований спосіб. Комусь не подобаються закони, які прийняті, тому що Конституційний Суд їх визнав незаконними – давайте міняти. Що сталося? Для чого приймати незаконні незаконні рішення про розпуск Конституційного Суду? Для чого зараз, навіть я поважаю Дмитра Олександровича Разумкова, але законопроект, який він пропонує, теж неконституційний, ми не маємо права цього робити. Давайте швидко, за давайте тижні, разом, за три тижні, напишемо нормальний і законний конституційний законопроект. Повернемо всі повноваження НАЗК, повернемо декларування, повернемо все, що потрібно для того щоб з корупцією боротися в країні, але законно. Якщо ми з вами тут, в цьому залі, будемо порушувати закон, на вулицях ми ніколи людей не переконаємо: носити маски, платити за проїзд в транспорті, не грабувати, коли їм треба гроші, тому що ми з вами, парламентарі, збираємося порушити Основний Закон цієї країни. І наостанок що я хотів сказати. Нам не розповідають цей тиждень, що люди вмирають в лікарнях. Нам не розповідають цей тиждень, що сьогодні треба, і я підтримую фракцію БЮТ і Юлію Володимирівну, терміново приймати закони по ФОПам і зберегти робочі місця, терміново приймати закони по розмитненню по "Євросилі" і зберегти людям гроші, тому що їм нема за що виживати. І сьогодні в порядок денний треба вносити ці закони і голосувати. А кому кортить, хто хоче далі отримувати гроші з-за кордону і кричати, що вони крепкі, ми не дамо зруйнувати Україну, Україна буде незалежна від всіх, тільки буде залежна від народу України. Дякую. Шановні українці, на додаток до кризи в економіці, до провалів у боротьбі з епідемією Україна вже тиждень тоне в найбільшій політичній кризі за останні роки, яка має ознаки конституційного перевороту та узурпації влади з боку Зеленського. Ці кризи видно і на вулиці. Подивіться, там стоять ФОПи, яких влада цинічно вбиває. Я закликаю залу врятувати українських ФОПів і підтримати законопроекти 3853-1 та 3993-1. Ганебне рішення Конституційного Суду про скасування кримінальної відповідальності за порушення правил декларування "Європейську солідарність" обурює значно сильніше за інших, бо цим рішенням руйнують фундамент боротьби з корупцією, який саме наша команда заклала після Революції Гідності. Щоб зберегти ці досягнення і не розвалити країну, "Європейська солідарність" має покроковий план виходу із цієї конституційної кризи, в яку занурили країну дилетанти при владі. Передусім необхідно негайно прийняти закони для відновлення жорсткого електронного декларування з кримінальною відповідальністю за порушення. Натомість що пропонує Зеленський? Гарант (в лапках) Конституції відкрито тисне на своїх депутатів, аби вони ухвалили антиконституційний закон про розпуск КСУ. Вже всім зрозуміло, що це свідома спроба отримати ручний Конституційний Суд, який потім визнаватиме законними всі капризи Банкової. Подібним чином діяв Янукович, коли наділяв себе диктаторськими повноваженнями. Рішення Зеленського вже засудили у спільній заяві очільники Венеційської комісії та органу Ради Європи з антикорупційного моніторингу GRECO. До речі, нинішня політична криза виникла відразу після провальних для партії Зеленського місцевих виборів. Попри тиск, фальсифікації та інші брудні технології з боку влади "Європейська солідарність" стала єдиною, підкреслюю, єдиною політичною силою, яка представлена в усіх обласних радах та міськрадах обласних центрів – від Ужгорода до Краматорська. І ми дякуємо за підтримку кожному виборцю особисто. Але головне інше. Вчора Україна перетнула межу в 400 тисяч підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Попри 66 мільярдів гривень, виділених на боротьбу з епідемією, влада досі не змогла забезпечити ні масового тестування, ні захисту лікарів, ні наявності кисню та ліків. Натомість ми бачимо, як антиковідні гроші розбазарюють на дороги і відкати, на силовиків, вже навіть на виробництво серіалів. Цим, пане Зеленський, ви вбиваєте українців, які мали шанс одужати, а натомість вмирають від вірусу. Ми вимагаємо повернути до антиковідного фонду всі гроші для цільового використання, забезпечити медичний персонал страхуванням, а лікарні киснем, необхідними ліками та обладнанням. Пане Зеленський, якщо ви не знаєте, у нас відбулося чергове загострення на фронті, внаслідок якого загинули українські захисники. Де ваша адекватна реакція? ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько Борис Вікторович. Білозір Лариса Миколаївна. Шановний пане Голово, народні депутати, шановні українці! Хотіла розпочати свій виступ з найважливішого, і це не результати виборів, це не конституційна криза, а саме ситуація з пандемією коронавірусу на місцях. Це найважливіше сьогодні, тому що життя людей – це найважливіша і найвища цінність. Сьогодні буде виступати профільний міністр охорони здоров'я, на якого будуть намагатися "повісити всіх собак". Але я вам хочу сказати, що питання, які зараз виникли у нас на місцях з охороною здоров'я, це наша колективна відповідальність, або, якщо хочете, колективна безвідповідальність. Це безвідповідальність і уряду, міністерств, Верховної Ради, Президента, обласних адміністрацій і їх департаментів, обласних лабораторних центрів, опорних лікарень, головних лікарів. Але я хочу почати з хорошого. Наші районні лікарні як мажоритарні, це маю сказати, отримали кошти на виплату лікарям, на закупку медвиробів, на закупку медпрепаратів. Але справ в тому, що не всі лікарні справляються з тим, не всі лікарні купують вчасно ліки , хоча ми проголосували закон, який дозволяє поза

за один-два дні. Хочу сказати, що кожна районна лікарня на Вінниччині отримала біля 2,5 мільйона гривень на медикаменти і доплати лікарям, отримали по 300-400 тисяч на на кисневі станції, зараз створюють за рахунок місцевих бюджетів, за рахунок також надходжень з державного бюджету централізовані кисневі станції. хочу запевнити, що дуже потрібно, щоб лікарні офіційно звітували на своїх сайтах, щоб вони показували наявність ліків на складах. Тому що, пані Борзова може підтвердити, що є такі лікарні, які мають по 10 мільйонів на рахунках, а пацієнтів відправляють купувати, шукати ШВЛ і купувати Також хочу привернути увагу вашу до ситуації зі страхуванням. Ми проголосували популістичний законопроект, який гарантував виплату не всім медикам, а тільки тим, які загинули, і тим, які отримали інвалідність. Хочу сказати, що навіть ті, які загинули, у мене на окрузі це Олена Миколаївна Миронишена, це Лисиця Віталій, це Микола Миколайович Кіріченко, їхні сім'ї не отримали ні копійки. І зараз фонд соціального страхування робить все, щоб не виплачувати ці виплати, відсотків лікарів, які загинули, їхні сім'ї отримали такі виплати. Я звертаюся до Міністерства соціальної політики, яке відповідальне за це, і до Фонду соціального страхування, не блокувати виплати сім'ям лікарів, які загинули... Слово надається Веніславському Федору Володимировичу, фракція політичної партії "Слуга народу". Шановна президія, шановні народні депутати, українці! Сьогодні, прямо зараз, країна-агресор Російська Федерація здійснює черговий зухвалий напад на основи української державності. Сьогодні об'єктом їхньої атаки стали основоположні фундаментальні цінності, які громадяни України відстоювали під час Революції Гідності, – це патріотизм і це порядність. Патріотизм став об'єктом нападу Російської Федерації з метою руйнації основ української державності і патріотизм став об'єктом нападу Російської Федерації з метою руйнації української державності. Про що йде мова? Російська Федерація за допомогою своїх агентів впливу в Україні, в тому числі представлених у нашому парламенті, ініціювала в Конституційному Суді України визнання неконституційними базових основоположних законів, які стали основою євроатлантичної інтеграції України, а саме антикорупційних законів. Чи випадково саме ці закони стали об'єктами нападів з боку Російської Федерації через підконтрольні політичні сили в Україні? Звичайно, ні. Тому що це основа, основа національної свідомості, основа діяльності політичної партії "Слуга народу", яка декларує нульову толерантність до корупції. Чи випадково було обрано Конституційний Суд як інструмент реалізації чергової гібридної атаки на українську державність? Ні, не випадково. Тому що в Конституційному Суді є група суддів, які відверто симпатизують Російської Федерації. Очолює цю групу Голова Конституційного Суду, який ще в 2014 році, коли Конституційний Суд України визнавав неконституційною Постанову Верховної Ради Автономної Республіки Крим про проведення всекримського референдуму, виступав за те, що Конституційний Суд не має права давати оцінку конституційності постанови з огляду на міжнародні договори України. Ще він виступав, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим діяла в якихось надзвичайних умовах, і тому треба її запитати, чому саме вона таку постанову вона прийняла. Це окрема думка судді Конституційного Суду Тупицького до рішення Конституційного Суду України від 14 квітня 2014. Які дії можна вчинити? Дії мають бути адекватні загрозі. Президент Зеленський запропонував вчора у прямому ефірі абсолютно правильний і на даний момент найбільш оптимальний шлях: судді Конституційного Суду України – 11, які голосували за ганебне рішення, мають негайно подати у відставку. Цим самим вони збережуть стабільність української державності, тим самим вони збережуть Україну як незалежну, суверенну державу. Якщо вони цього не зроблять, це зробить парламент, а якщо парламент цього не зробить, це може зробити вулиця.

Народний депутат Скорик, фракція "Опозиційної платформи – За життя". Шановні колеги, шановна президія, шановні громадяни України! Перш за все, дозвольте мені від імені нашої політичної сили подякувати всім українським громадянам, які на останніх місцевих місцевих виборах віддали свій голос за нашу політичну силу. І від імені нашої політичної сили можу запевнити, що наші представники на місцях зроблять все для того, щоб виправдати вашу довіру. Ви знаєте, у мене таке відчуття, що у нас суспільство живе в одному світі, а влада в паралельному. Замість того, щоб перейматися чесним підрахунком голосів і підведенням офіційних підсумків місцевих виборів, замість того, щоб робити реальні кроки щодо поновлення миру в нашій державі, замість того, щоб перейматися питанням зниження тарифів, а у нас тарифи на сьогоднішній день набагато вищі ніж були при попередній владі, а діюча влада запевняла нас, що буде навпаки, замість того, щоб реально боротися з COVID, а я можу доповісти, що сьогодні ми встановили черговий рекорд – 8 тисяч 899 захворювань за добу, це рекорд і це говорить про те, що ми скачуємося в прірву серйознішої епідемії, абсолютно не готові для цього. Замість того, щоб дійсно працювати над підготовкою нормального бюджету, а не грабіжницького, який пропонується нашій державі, сьогодні, на жаль, президентська команда, його більшість в Верховній Раді штовхає країну до дійсно конституційного перевороту і конституційної кризи. Те, що зараз відбувається, я можу сказати, що як громадянин, як член фракції партія "Опозиційна платформа – За життя", як народний депутат має всі ознаки узурпації влади. Той законопроект щодо розгону Конституційного Суду, фактичного розгону Конституційного Суду є абсолютно неконституційним. Ви нехтуєте точкою зору Венеційської комісії, ви нехтуєте точкою зору українського суспільства, і те, що зараз відбувається, це фактично повторення подій 2014 року. Я вважаю і закликаю вас, колеги, перейматися проблемами країни. На сьогоднішній день головні проблеми знаходяться саме в площині об'єднання нас навколо ключових проблем, які я щойно перерахував: це мир, це тарифи, це боротьба з COVID, це підняття економіки. Це турбує не тільки мою рідну Одесу, це турбує всі міста нашої країни від сходу на захід і від півночі на південь. Ми маємо об'єднатися навколо нормальних питань, а не навколо конституційного заколоту. Якщо, не дай Боже, ви проголосуєте за ці законопроекти, ви будете відповідати за законом. Мені б дуже цього не хотілося. Мені б хотілося, щоб ми разом з вами працювали задля української держави, задля наших … Шановні колеги, вчора на Погоджувальній раді було ухвалено рішення щодо розгляду на сьогоднішньому засіданні інформації міністра охорони здоров'я України про стан захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні та невідкладні заходи щодо боротьби з цією хворобою в умовах її значного поширення. Пропонується наступний порядок розгляду цього питання: виступ міністра охорони здоров'я України – до 10 хвилин, відповіді міністра на запитання від депутатських фракцій і груп відвести до 21 хвилини. Далі, одна хвилина – на кожне усне запитання та по 2 хвилини – для відповіді на нього. Немає заперечень? Немає. Тоді, шановні колеги, на трибуну для виступу запрошується міністр охорони здоров'я України Максим Володимирович Степанов.

Ми дійшли точки неповернення і близькі до катастрофи. Ситуація критична не тільки в Україні, але й у всьому світі. Англія, Франція, Австрія, Німеччина, Іспанія знову вводять жорстке карантинне обмеження не просто так. Навантаження від COVID-19 не витримують навіть найпотужніші медичні системи європейських країн. Попереду важкі часи. Наступні слова багатьом не сподобаються, але це факт. Немає якогось одного окремого відповідального за боротьбу з COVID. Ніхто в світі не здатен самотужки вирішити проблему коронавірусу, більш того, ніхто ні за кого не вирішить цю проблему. Проскочити не вдасться, настав час особистої відповідальності кожного. Так, я не обмовився. Коронавірус розповсюджується виключно від однієї людини до іншої, тому кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби. Можна скільки завгодно звинувачувати Міністерство охорони здоров'я, але ми не можемо за вас виконати правила. Тільки ви самі можете вберегти себе, тільки ви можете одягнути маску, помити руки та дотримуватися дистанції. Тільки ви самі можете у разі виникнення перших симптомів поводитися відповідально: звернутися до лікаря, ізолюватися, не наражати на небезпеку оточуючих. Ваше життя – у ваших руках. Перемогти коронавірус можливо лише спільними зусиллями. Я хочу донести реальний стан справ. Ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну. Епідемія розвивається ураганними темпами по всьому світу. Нам необхідно приготуватися до неминучого, легко пройти другу хвилю неможливо. Тому наші зусилля спрямовані на те, аби пережити ці випробування з мінімальними витратами. На жаль, ми не маємо такої медичної системи, як, наприклад, в Австрії. Нашу медицину руйнували протягом 29 років. 29 років руйнувань. І за останні 7 місяців ми змогли в екстреному порядку створити лабораторні центри фактично з нуля, перепрофілювати лікарів, збільшити кількість ліжко-місць в 4 рази. Ми виходимо на планове збільшення кількості ПЛР-тестувань до 50 тисяч на добу. Зараз їхня кількість сягає понад 47 тисяч. Нагадаю, що на початку епідемії робилося лише 200 тестів на добу. Наша наступна мета – це 75 тисяч ПЛР-тестувань щодня. Вже закуплені потужні прилади для проведення ПЛР-діагностики станцій для автоматичного видалення РНК коронавірусу. Вже є рішення Кабінету Міністрів щодо виділення додатково 1 мільярда 259 мільйонів гривень саме на процес тестувань, в тому числі мільярд гривень буде передано на закупівлю тестів на виявлення антигену до SARS-CoV-2. Це дозволить робити ще 1 мільйон тестів на місяць. Майже 213 мільйонів будуть передані для розбудови лабораторних потужностях в комунальних закладах з метою збільшення тестування методом ПЛР в лікарнях. Ми закінчили випробування українських тест-систем на визначення методом ІФА-антиген до SARS-CoV-2 і вже запроваджуємо їх в Україні. Щодо кількості ліжок загалом по країні. У квітні в Україні їх налічувалось 12 тисяч, теоретично готових до прийому хворих на COVID-19. Зараз ми довели цей показник майже до 52 тисяч. На обладнання наших лікарень виділено 5,3 мільярда гривень, в тому числі з них 572 мільйони гривень передано в регіони для обладнання киснем. На сьогодні кількість ліжок, обладнаних киснем, складає більше 18 тисяч. До середини листопада кількість ліжок з киснем ми збільшимо до 26 тисяч, а взагалі в листопаді до кінця місяця до 40 тисяч ліжок. Ці лікарні є в комунальній власності і належать місцевим громадам. І Міністерство охорони здоров'я від самого початку епідемії ставило завдання лікарням збільшувати кількість ліжок з підведеним киснем. Також додатково на лікарні, для лікарень, для закупівлі обладнання виділено 1 мільярд 927 мільйонів – на закупівлю 161 КТ та 1 мільярд 80 мільйонів – на закупівлю ангіографів. Одночасно принципово розуміти, що ресурс медичної системи є обмежений і становить він 52 тисячі ліжок – це 30 відсотків від усієї кількості по країні, від всієї кількості ліжок. Інші хвороби не робили канікули у зв'язку з коронавірусом. Зараз Міністерство охорони здоров'я працює над збільшенням кількості ліжок ще на декілька десятків тисяч. Але, з якою б швидкістю ми не додавали ліжко-місця, коронавірус розповсюджується значно швидше. Ця ситуація однакова по всьому світу. Але як би ми не намагались збільшити кількість ліжок, все рівно є межа. І у разі, коли заповнення сягне 100 відсотків, нам доведеться застосовувати активацію протоколів медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги хворим з більшими шансами на виживання. І це буде означати, що наша медична система не витримала. Фактично це буде катастрофа. Для нас головне не ліжка, а люди, лікарі і медичний персонал. Якщо не буде достатньої кількості лікарів, то кількість ліжок вже не має бути ніякого значення. Ми проводимо роботу по залученню лікарів інших спеціальностей, а також інтернів та студентів медичних вишів для лікування ковідних хворих. Окреме питання – це заробітні плати. На цей час повністю виплачується 30 відсотків доплат медичним працівникам, які безпосередньо борються з COVID. Окрім того, з вересня запроваджено доплати всім медичним працівникам. Загальна сума виділених коштів на ці потреби – 6 мільярдів гривень. Враховуючи шалене навантаження на сімейних лікарів, ми збільшили для них капітаційну ставку до 651 гривні. Тепер в середньому сімейні лікарі можуть отримувати додатково сім з половиною тисяч гривень на місяць. Але цього недостатньо. Мінімальна заробітна плата лікаря має складати не менше 22 тисяч гривень. Тому я прошу вас, шановні народні депутати, пам'ятати про це при прийнятті бюджету на наступний рік. Останнім часом місцеві та обласні гарячі лінії не справляються з кількістю звернень, тому ми створили єдиний контакт-центр для допомоги хворим при СOVID-19. Номер контактного центру є на офіційних ресурсах Міністерства охорони здоров'я, він працює цілодобово. Звертаюся до депутатів та мерів міст. Панове, вибори скінчились, тепер вам ніщо не заважає дотримуватись правил та вимог, які визначаються для вашого регіону. Звертаюся до кожного українця. Співгромадяни, ніхто за вас без вашої особистої участі не вирішить проблеми коронавірусу. Кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження СOVID. Ніхто за вас не помиє руки і не вдягне маску, тільки ви самі можете залишитися дома при перших симптомах хвороби. Багато хто не хоче носити маски, не хоче користуватися антисептиками, не хоче дотримуватися дистанції, попри рекомендації Міністерство охорони здоров'я відвідують людні місця, проводять масові заходи, порушують правила безпеки та хочуть, щоб хвороба не розповсюджувалась. Не вдасться стрибнути у воді і не намокнути. Так не буває. Якщо українці і надалі будуть жорстко нехтувати правилами безпеки, ми не уникнемо катастрофи. Найважче попереду. Пам'ятайте, кожен з нас, де б ви не знаходились, незалежно від віку, статусу чи політичних уподобань, несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусу. Бережіть себе та своїх близьких. Дякую за увагу. Ви завершили, так? Шановні народні депутати, переходимо до запитань до міністра охорони здоров'я

Скільки лікарів померло від COVID-19 і скільки лікарів і їхніх родин отримали допомогу від держави у зв'язку з цим? І хочеться почути точну цифру. Друге запитання. Скільки лікарів отримали надбавку 300 відсотків і взагалі медичних працівників за свою роботу в особливо небезпечних умовах? Третє питання. Чому Словаччина змогла за два дні протестувати все населення своєї країни, а Україна не може до сих пір зорганізувати таку кількість тестів, щоб люди не стояли в чергах і отримували швидко результати? Чому Україна – одна з найгірших в Європі по кількості тестувань на 100 тисяч населення до сих пір після семи місяців боротьби з пандемією Перше. Те, що стосується кількості людей, які померли від коронавірусної хвороби. У нас в країні всього померло 7 тисяч 532 особи, а кількість лікарів, медичних працівників, вірніше, які загинули під час боротьби з COVID, – 212 осіб. Наступне, те, що стосується лабораторних досліджень, про які ви так часто згадуєте. Я ще раз вам хочу наголосити, що ми збільшили кількість досліджень майже в 250 разів. І дуже прикро, що ви раніше не згадували це до пандемії, коли попередньо, перебуваючи в парламенті, будучи народним депутатом, щось ви особливо не згадували про лабораторні центри і яким чином нам брати брати і цю систему розбудовувати. І наступне, те, що стосується виплат. Я ще раз хочу наголосити, всі без виключення, 300 які ідуть медичним працівникам, які безпосередньо борються з COVID-19, всі виплачуються в повному обсязі. Окрім того, згідно нашого рішення, згідно рішення уряду додатково, починаючи з вересня місяця, всі медичні працівники працюють в лікарнях, отримують додаткову доплату незалежно від того, в який саме спосіб вони працюють.

Шановний пан Степанов, ви тут за звичкою перекладали свою відповідальність на попередників, на людей, як завжди, говорили, що всі навкруги винні окрім вас. Але всім вже очевидно і дуже давно, що саме ви, пан Степанов, є тією людиною, яка винна у цій страшній статистиці, яка сьогодні є. Саме ви завалили широкомасштабне тестування, підготовку лікарень, комунікацію з населенням. Я думаю, що в багатьох із нас уже питань до вас нема. До вас у мене одне питання, чи ви уже знаєте, чим займетеся найближчим часом, коли Верховна Рада підтримає вашу відставку? 10:52:41 Пані народний депутат, по-перше, ви дарма сидите без маски. О, бачите, вже щось корисне для вас я зробив. По-друге, я ж вам вже відповідав: не всі мрії збуваються. Дякую. У мене все. Шановний пане міністр, 30 вересня помер лікар Почаївської районної лікарні Тернопільської області Іван Венжинович. Це та людина, яка була присутня на всіх бігбордах країни з акцією "Спасибо за жизнь". Це та людина, яка рятувала життя, але, на жаль, тест, позитивний тест на коронавірус, прийшов після його смерті, і зараз його родина не може отримати компенсацію. Будь ласка, візьміть це питання на особистий контроль. Ще хочу вас запитати. Ви минулого разу в своєму виступі казали, що одне питання прийняти законопроекти, а інше – втілити їх в життя. Якщо вам хтось заважає втілити в життя законопроекти, якщо вам хтось заважає працювати, а не займатися виборами на Одещині, то скажіть, будь ласка, хто хто це або підіть. Нам не треба розповідати, скільки ліжок у лікарнях, ми все це знаємо. Скільки ще людей повинно померти, щоб ви пішли зі своєї посади? Дякую. Те, що стосується, наскільки я розумію, у вас питання, з того, що ви сказали, стосувалося в тому числі питань тестувань, тому що що саме про тестування йшлося в цьому законопроекті, про який ви, мабуть, згадували. Отже, я вам ще раз говорю, це було в моєму виступі, я так розумію, що ви його просто не слухали, бо було нецікаво. Отже, те, що стосується тестувань. Я ще раз наголошую, в нас є чітке розуміння і стратегія по тестуванню, в нас збільшення кількості саме ПЛР-діагностики, ПЛР-тестування ми вже збільшили майже до 50 тисяч і буде далі 75 тисяч. Далі ми запроваджуємо тестування на антиген, це так звані швидкі тести, вже виділені відповідні кошти, відбуваються закупівлі, а також наші тести на ІФА-антиген. Дякую.

Будь ласка, Кузьміних Сергій Володимирович, фракція політичної партії "Слуга народу". 10:55:31 КУЗЬМІНИХ С.В. Доброго дня! Пане міністре, у мене до вас таке запитання. 10.10 на нараді було прийнято рішення про відкриття польових шпиталів. Що до цього часу було вами зроблено і що ви плануєте зробити? І друге питання. Зараз у нас в країні фактично не вистачає кисню, і це величезна проблема в лікарнях. І також питання: що ви робите для вирішення цього питання. Дякую. Те, що стосується мобільних шпиталів. Було визначено на сьогоднішній день три локації: це місто Київ, Донецька область і Одеська область. Місцевою владою було визначено, в якій саме локації вони можуть знаходитися, ці шпиталі. Була обрахована сума коштів, яка необхідна для розгортання польових шпиталів, виходячи з 50 ліжок – один польовий шпиталь, мобільний шпиталь. Кількість медичних працівників, яка буде там працювати, - 1 тисяча 200 осіб. Визначена сума коштів і перелік обладнання, який необхідний. І відповідно виділяються кошти. Тобто підготовлені відповідно розпорядчі документи щодо виділення цих коштів безпосередньо регіонам, які будуть займатися облаштуванням цих мобільних шпиталів у разі потреби. Але я з вами погоджуюся, що до цього треба готуватися. Це перше. Те, що стосується по кисню. У нас на сьогоднішній день проблематика з киснем наступна. У нас немає проблем з самим виробництвом кисню. У нас є проблема безпосередньо з тарами, з так званими балонами, з ємкостями для кисню. Було дано відповідне доручення Міністерству економіки щодо вирішення цього питання. Окрім того нами було виділено 572 мільйони гривень на початку жовтня безпосередньо в регіони. Зараз вони подали додатково потребу, що їм потрібно ще 895 мільйонів гривень в розрізі кожного регіону для того, щоб довести кількість ліжок з киснем до майже там не менше 80 відсотків у кожному регіоні. Ці кошти також їм буде виділено з ковідного фонду саме на цю проблему. Ще раз хочу наголосити, питання по кисню було поставлено регіонам ще на початку епідемії, потім було декілька доручень, в тому числі і доручень уряду, щодо саме кількості ліжок, яка повинна бути забезпечена киснем. Тимошенко Юлія Володимирівна. 10:58:12 ТИМОШЕНКО Ю.В. Пане міністре, ми дуже добре знаємо, і ви добре знаєте, наскільки трагічна ситуація зараз для людей у зв'язку із захворюваннями на COVID. Ви знаєте, що не справляється система. Ми усвідомлюємо, наша команда, що жоден міністр не може один стояти проти всієї цунамі-кризи. І тому ми прийняли постанову Верховної Ради, ви дуже добре знаєте, де ми попунктно розписали, що треба робити. Перше – це створити національний штаб на чолі з Президентом і Президенту взяти на себе відповідальність. Зробити все, щоб працювала "гаряча лінія", куди людина може подзвонити і викликати до себе або швидку, або мобільну. Безкоштовні ліки, безкоштовні тести для амбулаторних хворих і для стаціонарних. Розгортання лабораторної мережі, закупівля тестів так, щоб не менше 100 тисяч тестів на добу ми робили. Але це відповідальність всієї влади. Скажіть, що зараз відбувається з цією постановою? Дякую за запитання. Перше. Один із пунктів постанови, який був щодо створення контакт-центру, вчора він запрацював. Це великий контакт-центр на 150 операторів, вже там працюють. Дійсно достатньо велике навантаження, в середньому вони вчора отримували біля 600 дзвінків на годину. Всі без виключення прийняті дзвінки, надані відповідні поради, і далі за необхідністю ми будемо збільшувати кількість цих операторів. Наступне, те, що стосується тестування. Стратегія по тестуваннях. Перше. Ми збільшуємо саме ПЛР-тестування, але можливості і механізм проведення самого ПЛР-тестування, він… тобто ми не можемо за один день зробити 100 тисяч. Ми знаємо, що зараз ми вийдемо на 50 тисяч, далі 75 тисяч, саме по ПЛР-тесту. Окрім того вже проголосована і прийнята постанова щодо закупівлі швидких тестів на антиген. Ви знаєте, що ця річ використовується в усьому світі і в тому числі використовується для скринінгу. І найближчим часом, я думаю, за пару тижнів ми вже почнемо саме використання цих швидких тестів. На сьогодні вже виділено порядку мільярда гривень на закупівлю цих тестів. І окрім того ще ІФА-тести на антиген, вони дуже чудово пройшли випробування у наших лабораторіях, починаємо цю роботу. Але, я думаю, що в такий спосіб загальний ми точно доведемо до 100 тисяч тестувань, те про, що ви говорите, на добу, намагаємося це зробити протягом місяця, щоб ми вийшли на такі цифри. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановний пане міністре, скажіть, будь ласка, перше питання: звідки ми завозимо ці тести і чому не використовуємо українські тести дешеві. І сьогодні не виконується стаття 49 Конституції України соціальний захист. Безкоштовні маски, безкоштовні тести. Чому сьогодні на переходах Станично-Луганського району, у Донецькій області люди, які приїжджають у мирну Україну, повинні здавати тест і чекати їх три дні, без черги по 2,5 тисячі гривень, в черзі – 1,5 тисячі гривень, живуть, як жебраки, в якихось палатках, наметах. Люди кинуті напризволяще. Чому ми ставимося до людей, як другосортних, до переселенців, які також чекають на мирне життя, які чекають нормального ставлення від влади до людей? І хотілося б почути, чому сьогодні реформа Супрун продовжується, коли ми будемо дивитися на села, селища, на міста маленькі і на ті лікарні, які закриті, не тільки на великі міста, де сьогодні розбудовуються лікарні. Дякую, Сергій Шахов, Луганщина. Дякую за запитання. Перше. Те, що стосується тестувань. Я ще раз хочу наголосити, ми ми збільшуємо кожного дня кількість тестувань. І ми впевнені, що особливо люди, які є з симптомами або яким потрібно робити тестування, вони повинні це робити безкоштовно, без черг, без цих трьох днів, про які ви кажете. Я впевнений, що найближчим часом все це буде подолано, і ми в змозі повністю це зробити. Те, що стосується медицини і реформування медицини. Я ще раз хочу наголосити, я дуже розраховую на вас під час голосування за бюджет на наступний рік, що ви так само будете палко захищати нашу медичну сферу і саме кошти, виділені на медичну сферу. Бо ви розумієте, для того, щоб працювали в тому числі медичні працівники, в тому числі і в сільських районах, незалежно від того, де мешкають українці, а саме на такому принципі ми будуємо свою систему, що всім без виключення потрібно надавати медичну допомогу, незалежно від того. Це все потребує фінансування. Не по остаточному принципу, як було останні 29 років. Давайте змінимо цю ситуації, змінимо її разом. Дякую. Дякую, шановний головуючий. Пане міністре, я в першу чергу хотів би подякувати нашим лікарям за те, що вони роблять заради всіх українців. Дякую, що ви є у нас, дякуємо за вас і дякуємо за нас. У мене питання. Ви говорите, що в Україні ситуація така сама, як в Європі. Але в Європі вже з липня місяця готові додаткові ліжка, забезпечені всі киснем і чекають на хворих. А ми тільки зараз починаємо це робити. У Словаччині за два дні протестували все населення Словаччини, щоб знайти хворих безкоштовно. А у нас за тести, які сплачують підприємства, нараховують податок на доходи фізичних осіб. І останнє. Законопроект 4030а, який ми сьогодні будемо приймати, він… зміни до бюджету щодо запозичень для забезпечення боротьби з COVID. А де ковідний фонд, де… Дякую за запитання. Ну, перше. Ми почали готувати ліжка на початку епідемії. В нас на початку епідемії було 12 тисяч теоретично готових ліжок до прийому хворих на COVID-19, а сьогодні це 52 тисячі ліжок. Я думаю, різницю всі розуміють. Ще раз хочу наголосити: на початку епідемії в нас було 200 тестувань на добу, а зараз майже 50 тисяч тестувань на добу. Для цього всього треба було працювати, що ми і робили. Те, що стосується медичних працівників, тут я з вами повністю погоджуюсь, що їм треба кожного дня говорити слова подяки. Але окрім слів подяки, я вважаю, що нам треба, щоб заробітна заробітна плата наших медичних працівників була не найменша в нашій країні, як це відбувається на сьогоднішній день. І саме в наших... в тому числі бюджетному запиті ми пропонуємо, щоб заробітна плата медичного працівника, лікаря принаймні, була не менше 22 тисяч гривень. Дуже розраховуємо на вашу підтримку.

Шановні колеги, надійшла... Дякую, пане міністр. Дякую вам за інформацію. Шановні колеги,

Юлія Володимирівна, який предмет зустрічі? Нам крім голів фракцій хтось ще треба? Хто? Гетманцев? Я зрозумів. Будь ласка, тоді, голови депутатських фракцій та груп, зберіться в моєму кабінеті, і я запрошую також Данила Олександровича Гетманцева. Шановні колеги, будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Зараз перейдемо до роботи, і нам необхідно буде прийняти проект Постанови про внесення змін до порядку денного чергової сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Тут буде, на мій погляд, важливе оголошення.

Обговорювалось питання щодо ситуації, яка складається з підтримкою малого та середнього бізнесу на фоні COVID, який, на жаль, сьогодні продовжує розгортатися, і в нашій державі, ви також бачите, всі бачили останні показники тих, хто захворів за минулу добу. Була прийнята одноголосна позиція про те, щоб відтермінувати застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на рік – до 01.01.2022 року. Це консолідована позиція всіх фракцій та депутатських груп, які працюють у Верховній Раді дев'ятого скликання. Сьогодні повинен бути зареєстрований цей законопроект. Завтра буде дано доручення комітету невідкладно його розглянути, і я впевнений, що ніхто не буде заперечувати, якщо завтра ми його розглянемо. Сподіваюся, що він буде підтриманий за основу і в цілому. Немає заперечень? Дякую. Переходимо до роботи. Будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до голосування.

Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Постанови про внесення змін до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (реєстраційний номер 3050а-7).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 Зараз буде інше, в нас багато питань, які треба пройти сьогодні, шановні колеги. Готові голосувати? Готові? Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-203 Рішення не прийнято. З процедури? Колтунович, Соболєв. Шановні колеги, а в мене питання: у вас якось дивно йде робочий день. Давайте тоді з процедури і після цього ще раз поставимо на голосування. Це процедурне рішення, ми можемо це робити. Колтунович. Дякую. Вельмишановний Дмитро Олександрович, шановні народні депутати України! Наша фракція не підтримувала даний проект постанови, тому що тут немає наших ініціатив, які стосуються газового питання і тарифної політики. Важливий момент, у нас зараз по країні ціна на газ майже 9 тисяч 200 гривень. В Миколаївській області – 10200, в Києві – 9200. Тому такого не було ще ніколи. 8550 було ще при Гройсмані у листопаді 2018 року. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб ми зараз включили наш проект Закону 2126 або будь-який інший, який визначатиме формулу в тарифоутворенні для того, щоб ми знизили ціну на газ. Для цього є передумови економічні, і ми можемо це робити. Тоді ми зможемо підтримати даний порядок денний. Дякую. Дякую, Олександр Сергійович. На жаль, ми не включаємо з голосу, ви це теж добре знаєте. Соболєв Сергій Владиславович. 11:50:06 СОБОЛЄВ С.В. Шановний пане Голово, ми не з голосу. Ми вже на останніх всіх нарадах і погоджувальних радах вносимо 83 питання, які регулюють дуже різні питання: і бюджетну політику, і податкову політику, і тарифну політику, і питання відповідальності суддів. На жаль, із 83 питань включено в цей проект лише 2. Ми вважаємо, що це неправильна політика не включати питання, які готові, які повинні розглянути комітети, і тільки за висновками комітетів нехай потім визначається сесійна зала. Тому ми просимо вас наполегливо включити ті питання, які пройшли реєстрацію, які відповідають повністю Регламенту України, і це дасть можливість розблокувати роботу і далі рухатись в тому числі з голосами фракції "Батьківщина". Дуже вдячний.

про захист лікарів, вчителів, мова йде про армію, про зменшення зарплат народним депутатам, багато важливих речей. Що ви думаєте, є в цій постанові? Лише два-три наших проекти, які ми подавали. А що тут є? Тут тільки "слуги народу". Я, до речі, дивуюсь, а де законопроект "заслуженного юриста Украины" Володимира Зеленського, який пропонує розігнати Конституційний Суд, антиконституційний закон про наш, на жаль, корупційний суд? Де це? До речі, я подав альтернативний законопроект, що якщо вже визнавати нікчемним рішення Конституційного Суду, то давайте визнаємо нікчемним і рішення, завдяки якому з'явилась ця Верховна Рада, коли він її розпускав. Тоді йому підходили рішення. Зараз вони не підходять. Не забудьте його включити. Взагалі я дивуюсь, як немає у нас у порядку денному від "слуг народу" обговорення посту Саріка? Бо насправді сьогодні держава в конституційній кризі, а Зеленський постить відповіді Саріку на своїй сторінці. Я розумію, що це саме важливе, що відбувається в державі. Схаменіться, ставте правильні законопроекти про захист людей в порядок денний. І годі людям людям забивати голову. про внесення змін до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (реєстраційний номер проекту 3050а-7). Чи готові ви до голосування?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

законопроект (реєстраційний номер 4202). Це проект Постанови 4202. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-307 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій (реєстраційний номер Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-223 Рішення прийнято. До слова запрошується голова підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Безгін Віталій Юрійович. Дайте, будь ласка, 4 хвилини і від комітету, і від авторів. Шановна президія, шановні колеги, насправді це технічний, але дуже важливий законопроект для місцевого самоврядування. Власне, 25 жовтня представники, напевно, всіх політичних сил, що представлені в парламенті, обралися в ради громад, районні та обласні ради. Але, тим не менш, ми маємо забезпечити їм стале і якісне функціонування. Даний законопроект, він містить перш за все два ключових положення. Перший – це безпосередньо принцип правонаступництва, в який спосіб далі будуть функціонувати громади, щоб ми їх не паралізували. Другий безпосередньо стосується реорганізації виконавчої влади, тобто районних державних адміністрацій. Варто зазначити, що всі асоціації місцевого самоврядування, всі чотири всеукраїнські, підтримують законопроект, і, власне, листи від них, і навіть смс-повідомлення сьогодні, напевно, отримав кожен із нас. Так само ми розуміємо, що кожна партія має за нього голосувати бодай через те, що це не про політику, і тут не може йти мова про опозиційність, тому що не можна бути опозиційним, власне, до місцевого самоврядування чи до держави. Що стосується позиції комітету. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на своєму засіданні 30 вересня розглянув проект Закону за реєстраційним номером 3651, направлений Верховною Радою до комітету на повторне перше читання. За результатами всебічного обговорення комітетом ухвалено висновок внести на розгляд парламенту доопрацьовану комітетом законопроектну редакцію 3651-д та рекомендувати Верховній Раді відповідно до пункту 1 частини першої та частини другої статті 114 Регламенту за наслідками розгляду в повторному першому читанні прийняти за основу та в цілому. У разі прийняття законопроекту в повторному першому читанні за основу та в цілому пропонуємо доручити комітету при підготовці відповідного закону на підпис Голові Верховної Ради здійснити його техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради. Втім, оскільки ми мали зараз плідні консультації з представниками різних фракцій і груп і щоб не допустити провалу даного законопроекту в голосуванні, комітет в тому числі готовий підтримати ініціативу голосувати за основу зі скороченням підготовки до другого читання і використанням 116 статті Регламенту. Дякую. Дякую. Запишіться, будь ласка: два – за, два – проти по фракціям.

Шановні колеги, шановні громадяни України! Цей законопроект, який вдруге вноситься в новій редакції, має суттєві пропозиції, які дозволяють вирішити цілий ряд питань об'єднаних громад. Я хотів би нагадати від фракції "Батьківщина", що майже 35 тисяч депутатів будуть представляти об'єднані громади від 10 тисяч і до 10 тисяч виборців із загальної чисельності майже 42 тисячі депутатського корпусу. Фактично саме для цих об'єднаних громад ми зараз приймаємо рішення. Наша фракція, уважно розглянувши пропозиції до повторного першого читання, підтримає лише в першому читанні цей законопроект, оскільки він вирішує лише одне питання із чотирьох ключових, з чим зараз прийдуть в місцеві об'єднані громади представники різних партій. При нагоді ми хотіли б подякувати громадянам України за серйозну підтримку саме в об'єднаних громадах партії "Батьківщина", що дасть можливість сформувати здоровій більшості, але не з політичних питань, а питань вирішення проблем громад. Ми підтримуємо ініціативу цього законопроекту, але вважаємо, що на другому читанні і плюс окремими законодавчими ініціативами нам треба регулювати питання не лише передачі і власності, а і бюджетної підтримки, податкової підтримки і, що не менш важливо, накінець-то завершити процес утворення виконавчих органів в районах і областях. За цієї умови фракція голосує в першому читанні. Дякую. Дякую. Шановні колеги, оголошується перерва до 12:30. Будь ласка, не запізнюйтесь, тому що декілька виступів, і після цього переходимо до голосування за цей законопроект. Дякую. Шановні українці, колеги народні депутати! Що стосується законопроекту, який ми проговорюємо, я хочу сказати, що цей законопроект не про політику і політичні багатоходовки, цей законопроект про людей. І я хочу пояснити всім, чому цей законопроект в першу чергу про людей і чому його так важливо було прийняти ще задовго до місцевих виборів, а не сьогодні. У нас відбулись місцеві вибори. І після місцевих виборів країна змінилася. Замість більш ніж 11 тисяч місцевих рад у нас тепер обраних 1436 нових громад, замість 490 районів у нас 136 районів. І після таких змін, після ліквідації та реорганізації, очевидно, що жити вже так, як це було до того, неможливо. І надзвичайно важливим є те, що ліквідація чи реорганізація будь-яких інституцій і державних органів не може робити заручниками людей і не може передбачати якісь обмеження для самих людей. Тому правонаступництво, про яке ми говоримо в цьому законопроекті, це правонаступництво не так майна, а правонаступництво прав людей, в тому числі і прав на роботу. І надзвичайно важливо, що цей законопроект дає відповіді на питання, які так часто задають люди в районах, які працюють у відділах соціальної служби, десятки тисяч людей, які можуть втратити свою роботу, а це робочі місця. І цей законопроект дає можливість їм переходити далі, робити наступний крок, і це питання правонаступництва так важливо врегулювати. Я ще раз хочу наголосити: ми з фракцією "Голос"

Шановні колеги, ми фактично всі ще свіжі, як кажуть, від виборчого процесу, від дня голосування, тому що вибори відбулися 25 жовтня, а виборчий процес все ще триває, підрахунок голосів все ще триває, тому ми розуміємо, що в цьому Виборчому кодексі ми всі ще перебуваємо. І я хочу наголосити у контексті цього законопроекту неполітичного характеру, що все-таки нам доведеться повертатися і до Виборчого кодексу так само. Тому що, станом на сьогодні, ми побачили певні недоліки Виборчого кодексу, що через тиждень після завершення голосування все ще триває підрахунок голосів, переписування бюлетенів, підсумкових протоколів, по факту довезення людей, по факту підкупу людей і так далі. Тому очевидно, що я вважаю, що ми, побачивши ті недоліки, повинні переглядати Виборчий кодекс і покращувати його. Разом з тим, я вважаю, що ми повинні загострити увагу на ті недоліки і ті порушення, які мали місце у місті Чернівці, де фактично є велике зловживання, і в місті Львові, і Львівській області, де ми звертаємо увагу на зловживання з боку правлячої партії, які намагалися сфальшувати виборчий процес, і тому подібне. По даному законопроекту. Ми вважаємо про те, що правонаступництво має бути, тому що ми отримали сьогодні нову адміністративно-територіальну мапу країни. Ми повинні гарантувати трудові права службовцям районних державних адміністрацій, районних рад, органів місцевого самоврядування та інших працівників при їх вивільненні з посади у зв'язку з реорганізацією. І очевидно, що ми повинні благополучно закінчити цей фінансовий рік і показати цивілізованість цивільно-правового правонаступництва у контексті майнових прав і обов'язків об'єднаних територіальних громад, реорганізованих районів і районних державних адміністрацій. Тому наша депутатська група "За майбутнє" підтримує цей законопроект в першому читанні при доопрацюванні його до другого читання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Народний депутат Шуфрич Нестор Іванович, "Опозиційна платформа - За життя". Після цього ще дві фракції виступлять по одній хвилині, і після цього переходимо до голосування, тому попрошу запросити народних депутатів до залу. Будь ласка, Нестор Іванович. Дякую, шановний головуючий. Наша фракція не буде підтримувати цей законопроект, це наша принципова позиція. Ви отримали вже результат своєї реформи місцевого самоврядування під час виборів 25 жовтня. Ви себе там і знайти вже не можете. І це відповідь людей на ваше прагнення народовладдя. Люди чекали, що об'єднані громади будуть погоджені з ними, хоча би там їх опитають, а не будуть різну дурість питати 25 жовтня. Тому люди вам і відповіли. І сьогодні ми розуміємо, що цим законом фактично ми позбавимо можливості самостійно формувати свої бюджети навіть ті громади, які зараз створені. Гроші забираються, а не надаються, реальні доходи громад зменшуються, а не збільшуються. квінтесенцією всього цього стала ситуація навколо рішення Конституційного Суду. Шановні колеги, хочу вам нагадати, в минулому році було щось подібне, це було пов'язано з Законом про незаконне збагачення. збагачення. Конституційний Суд висловив свої зауваження, Верховна Рада України за один день виправила всі помилки і прийняла закон, який діє і сьогодні. Тому що було бажання, а не було хайпу, щоб за цим хайпом, з одного боку, прикрити з одного боку, прикрити провал на місцевих виборах, з іншого боку, вислужитись "соросятам". Тому що вчора на певному каналі я бачив Президента в оточенні одних "соросят". І не треба нас з вами лякати виборами. Ми готові. А чи готовий Президент до нової Верховної Ради? Думаю, ні. Але лякати нас з вами не дозволимо. Стадіон – так стадіон, вибори – так вибори. Дякую за увагу. Білозір Лариса Миколаївна. Шановний пане Голово, шановні колеги! Після місцевих виборів на новій територіальній основі нам потрібно привести до стану дієздатності органи місцевого самоврядування і районні адміністрації. На місцях всі чекають прийняття цього законопроекту з нетерпінням. Це дозволить завершити діяльність органів, які працювали раніше, і дозволить уже прийняти нормально громадам бюджети, затвердити штати, працюючим в школах, садочках створити спроможну мережу медпослуг. Тому в найближчі тижні органи місцевого самоврядування чекають цього законопроекту. І я закликаю проголосувати цей критичний і дуже потрібний, і ключовий для життя місцевого самоврядування законопроект для подальшого розвитку децентралізації. Дякую. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Шановні друзі, наша політична сила є силою державницькою. Саме ми розпочинали децентралізацію і команда Петра Порошенка її впроваджувала вжиття. Тому незважаючи на те, що діюча влада скомкала реформу, діюча влада не дослухалася до думки людей по багатьох регіонах про те, яким чином мають бути створені нові громади, якими мають бути нові райони. Але, незважаючи на все це, сьогодні ми не можемо кинути державу, і саме головне, громади без того, що було визначено, що буде збережено майно, що будуть виконані бюджети, що люди отримають робочі місця, ми не можемо це кинути. Тому ми готові підтримати в першому читанні цей законопроект. Але вимагаємо до другого читання прибрати з нього незаконні положення про те, що Кабінет Міністрів реорганізовує районні державні адміністрації, і інші моменти, які треба прибрати. Нам треба розвивати місцеве самоврядування, ми так робили, робимо і будемо робити завжди, тому що це наш європейський вибір. З мотивів. Після цього переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів до зали. 12:47:49 БЕЗГІН В.Ю. Ще раз, колеги, реформа децентралізації це не про політичні прапори, даний законопроект це не про політичні прапори це про місцеве самоврядування, про його інституції та його спроможність. Кожна політична структура в даному залі отримали депутатів і голів громад, які обиралися 25 жовтня. Тепер наш з вами спільний обов'язок – запустити процедуру правонаступництва і не паралізувати місцеве самоврядування. Тому ще раз наголошую, можна бути в опозиції до влади, не можна бути в опозиції до місцевого самоврядування і до, власне, держави Україна. Тому дякую тим, хто готовий у першому читанні підтримати даний законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, підготуйтесь до голосування, будь ласка. Одразу питання. Комітет пропонує за основу і в цілому, але, наскільки я розумію, за основу. Тому що всі фракції підтримують але вважають, що треба доопрацювати. Я правильно зрозумів? Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій (реєстраційний номер 3651-д). Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-280 Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. "Слуга народу" – 188, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 23, "Батьківщина" – 20, "За майбутнє" – 14, "Голос" – 14, "Довіра" – 12, позафракційні – 9. Дякую.

Прошу підтримати та проголосувати.

За-263 Рішення прийнято. Шановні колеги, надійшла заява від двох фракцій про перерву з заміною на виступ. До слова запрошується Олександр Сергійович Бакумов. І я так розумію, не лише він, да?

Шановний український народе! Заява народних депутатів України різних політичних фракцій і груп. "Підтверджуючи відданість ідеалам та принципам демократії, верховенства права та поваги і захисту прав людини, зважаючи на виняткову важливу роль, яку покликаний відігравати Конституційний Суд, підкреслюючи важливість забезпечення суспільної довіри громадськості до Конституційного Суду України, беручи до уваги запит українського народу як основу для перетворення України та ближчої політичної асоціації і економічної інтеграції з Європейським Союзом, усвідомлюючи важливість функціонування ефективних механізмів запобігання та протидії корупції в Україні, враховуючи рішення Конституційного Суду України №13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року та його вплив на частину антикорупційного законодавства, що несе далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури України і ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань України, прагнучи уникнути подібних ситуацій у майбутньому, народні депутати України, які підписали цю заяву, відзначають важливість роботи Конституційного Суду України як органу конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції, виступає одночасно і важелем збалансування системи державної влади, і захисником від будь-яких законодавчих спотворень тих фундаментальних норм і принципів, що встановлюються Основним Законом, закликають Конституційний Суд України вжити всіх необхідних заходів щодо відновлення дієвості свого функціонування з урахуванням обраного українською державою європейського і євроатлантичного курсів. Закликають суддів Конституційного Суду України, які підтримали рішення Конституційного Суду №13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року, а саме: Тупицького Олександра Миколайовича, Городовенка Віктора Валентиновича, Завгородню Ірину Миколаївну, Касмініна Олександра Володимировича, Кривенка Віктора Васильовича, Литвинова Олександра Миколайовича, Мойсика Володимира Романовича, Саса Сергія Володимировича, Сліденка Ігоря Дмитровича, Філюка Петра Тодосьовича, Юровську Галину Валентинівну, скласти з себе повноваження суддів Конституційного Суду України за власним бажанням або ж подати у відставку невідкладно. Народні депутати України". Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцевих положень" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстраційний номер 3692). Від комітету запрошується голова підкомітету Комітету з питань бюджету Забуранна Леся Валентинівна. 3692 законопроект. Будь ласка. Хтось буде наполягати на правках?

ваших правок нема. Яка? Вона врахована. Ні, тоді ми її поставимо на голосування. Ні, ні, ви якщо ставите, то я поставлю її на голосування. Ні. Ставлю на голосування закон тоді в цілому. Шановні колеги, давайте не махлювати. 18-у на підтвердження? Пузійчука? Галина Миколаївна Третьякова, 18 правка. Справа в тому, що моя пропозиція, 9 правка, вона передбачала, що ми розблоковуємо Фонд соціального страхування, а також за виключенням санаторно-курортного лікування і закупівлі автомобілів. 18 правка пана Пузійчука розширює це і включає ще фінансування реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів. Враховуючи, що фінансування Фонду соціального страхування сьогодні на 2,5 мільярда відбувається з державного бюджету, пропоную цю правку виключити, поставити на підтвердження, бо комітет її проголосував, і не проголосувати для того, щоб ми не витрачали державні кошти на невластиві витрати Фонду соціального страхування. Дякую. Дякую. Дана правка комітетом була врахована, врахована редакційно. Оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

За-251 Ставлю на голосування. Шановні колеги, готові голосувати закон в цілому?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 (реєстраційний номер 3692). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-295 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові (реєстраційний номер 2450). До слова, до трибуни запрошується голова підкомітету Комітету з питань правової політики Калаур Іван Романович. Хтось буде наполягати на своїх правках?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

За-259 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, наступне питання – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі (реєстраційний номер 2679). На трибуну запрошується голова підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Білозір Лариса Миколаївна. Ні, ви не доповідаєте, ви відповідаєте на... Якщо будуть... Ні, немає. Хтось буде наполягати на правках? Не будуть. Ставлю на голосування... Дякую, Лариса Миколаївна. Ставлю на голосування... Ставлю на голосування... Івченко Вадим Євгенович. Колеги, доброго дня! Вадим Івченко, "Батьківщина". Я просив би, щоб ми подивилися на цей закон з точки зору послуг. Громадянам України потрібно, щоб центри надання адміністративних послуг надавали свої послуги швидко. Ми врегулювали питання, щоб послуги надавались не через центр (тобто ти звертаєшся до центру, а центр потім іде по службам і погоджує питання), а саме в центрі надання адміністративних послуг. Державний бюджет має виділити кошти, щоб ці центри надання адміністративних послуг були створені в громадах. У нас сьогодні їх більше, ніж 1 тисяча 400. Вкрай важливо, щоб громадяни отримували послуги безпосередньо в цих центрах центрах надання адміністративних послуг – чи то земельні послуги, чи то пожежна охорона, чи то містобудівні умови і так далі. Вкрай важливо, щоб ми вирішили дане питання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 47 Івченка, комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

За-127 Рішення не прийнято. Тому що вона дозволить, якщо ми її зараз не проголосуємо, вона дозволить все ж таки реєструвати ФОПи через "Дію". Це було зауваження юридичного управління, але воно блокує реєстрацію ФОПів через "Дію". Тому я прошу поставити мою правку на підтвердження і її не підтримати.

Ставлю на голосування правку номер 8 народного депутата Білозір. Прошу визначатись та голосувати.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

номер 3040а). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-296 Рішення прийнято. Закон прийнято в цілому. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування (реєстраційні номери: 4065, 4065-1). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-253 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцев Данило Олександрович. Я так розумію, що і від комітету, і від авторів? Включіть, будь ласка, 4 хвилини. Дякую, шановні колеги. Про що цей законопроект 4065? Ми з вами прийняли, якщо ви пам'ятаєте, досить такий гучний законопроект 1210, який став Законом 466, так званий антиофшорний, антиолігархічний закон. Цей закон, можливо, вперше за всю історію незалежності України ми з вами разом ухвалили і відповідно оподаткували великий бізнес в частині здійснення операцій з ухилення від оподаткування шляхом використання низькоподаткових юрисдикцій. Це тоді, коли гроші переводяться, зароблені в Україні, переводяться за кордон і не оподатковуються тут. Безперечно, це зрозумілі вимоги, це зрозуміли норми, це вимоги соціальної справедливості і вимоги до будь-якої розвинутої європейської країни. Закон 4065 вносить зміни до цього законопроекту відповідно до Податкового кодексу в деяких моментах, в деяких нормах. Зокрема, обмежується застосування принципу ділової мети лише офшорними юрисдикціями. Крім цього, уточняються норми по тонкій капіталізації. Чітко визначено, що ці правила застосовуються до операцій з нерезидентами і не поширюються на проценти за позиками від міжнародних фінансових організацій та іноземних банків. правила… застосування правил місць ефективного управління переноситься на 22-й рік. Скасовується 7-річний термін позовної давності по перевіркам щодо заробітної плати. Відтерміновується оподаткування КІК з 21-го на 22-й рік. Крім цього, уточнюються правила оподаткування мастил, паливних мастил, які ми з вами оподаткували з метою перекриття однієї із схеми з ухилення від оподаткування акцизами. Цей законопроект обговорювався неодноразово з різноманітними бізнес-асоціаціями, він підтримується бізнес-асоціаціями і підтримується депутатами нашого комітету, які проголосували за те, аби підтримати його за основу та в цілому, якщо на це буде воля залу. Прошу підтримати цей законопроект зеленою кнопкою. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До слова запрошується народний депутат України Южаніна Ніна Петрівна.

Шановні колеги, всі ми пам'ятаємо проект Закону 1210, який став Законом 466, яким були запроваджені кардинально нові фіскальні інструменти, дискреційні норми, які значно розширили повноваження контролюючих органів, змінили баланс взаємовідносин між контролюючим органам і платником податків. Про негативний ефект Закону 466 говорили і ви в Верховній Раді, буквально всі фракції, керівники всіх фракцій, і протягом 3,5 місяців ми чекали, що Президент накладе вето не цей проект закону, але він поступив по-іншому. При цьому сказав своїй команді, "слугам народу", про те, що ви маєте після підписання цього закону до того строку, коли всі ці норми наступлять, внести зміни і відмінити ці дискреційні норми. Фракція не зробила цього. Тому мій альтернативний проект закону стосується саме тих змін, які вкрай необхідні для всього бізнесу: для малого, середнього, великого. Ці норми, які не можуть працювати в Україні і надають лише додаткові повноваження контролюючим органам, і вони точно тільки будуть спрямовані на тиск на бізнес. Що я пропоную. Виключення всіх норм, запровадження концепції вини та збільшення відповідальності платників податків. Про це ми вже дуже багато дискутували. Верховний Суд, Асоціація правників України, буквально всі сказали, що ці норми є розмитими, неконкретними і суперечать взагалі Конституції України. Обмеження застосування ділової мети виключно операціями ТЦО, про що тільки що говорилося частково в основному законопроекті. Але треба зняти цю цю ділову мету з усього іншого бізнесу. Відновлення загального строку позовної давності до 3 років по ПДФО, скасування можливості внесення змін до річного плану-графіка проведення документальних планових перевірок, відновлення норми щодо заборони зупинення проведення перевірок для малого та середнього бізнесу і скасування норми щодо збільшення… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Наливайченко Валентин Олександрович. Андрій Іванович Ніколаєнко. Шановні колеги, знаєте, я завжди закликаю визнавати помилки, якщо вони допущені, і їх виправляти. Сам так роблю і закликаю всіх колег і Верховну Раду в цілому. Як вже прозвучало з цієї трибуни, "Батьківщина" закликала не голосувати за той законопроект, який зараз ми виправляємо. добре, що комітет ефективно попрацював і вносить зміни, які вимагав бізнес, які бізнес спочатку просив не підтримувати, а потім вимагав Тому відстрочення введення деяких дуже "драконівських" норм, які були запроваджені законопроектом 466, або скасування застосування деяких норм в цілому, є правильним рішенням на підтримку українського бізнесу. не, як звучало, тільки якогось олігархічного чи великого, а малого, середнього і в тому числі підприємців. В тому числі це стосується певних норм застосування РРО. В тому числі, це стосується застосування контрольованих іноземних компаній і інших форм, які були в Україні реалізовані, працювали, але сьогодні цим законопроектом вже з 1 січня мали бути поставлені на "стоп" і фактично створювати величезні проблеми українському бізнесу. Тому законопроект не є ідеальним, я маю на увазі основний законопроект, але він може бути підтриманий, і має бути доопрацьований. Тому фракція "Батьківщина" буде підтримувати, і закликаємо колег по залу також підтримувати і доопрацювати. Дякую. Дякую. Шановні колеги, в чому проблема з цим законом? З середини цього року почав діяти закон, який передбачає тотальне декларування контрольованих іноземних компаній. Запровадження цього декларування є нашим зобов'язанням з міжнародних угод, так званих BEPS. Це зроблено в рамках деофшоризації економіки, стягнення податків від доходів, які офшори з українським корінням начебто отримують десь на островах, в український бюджет, так, як це відбувається всюди в світі. Що пропонує цей закон? Ці зміни мали запрацювати з 1 січня 2021 року, а закон відкладає деофшоризацію на рік. За цей рік ми відтягуємо деофшоризацію, і український бюджет кожен день буде втрачати кошти, які ми будемо брати з тих ФОПів, які там сьогодні голосували, чи хочемо нібито брати. І ці втрати, очевидно, будуть компенсуватися за рахунок збільшення податкового навантаження на дрібний і середній бізнес, який із зрозумілих причин не застосовує офшори. Я розумію, що є причини, які нібито виправдовують такі кроки, зокрема, те, що нібито українська податкова не запровадила автоматичний обмін інформацією з податковими інших країн. Але це не є виправданням того, щоб ми знову продовжували офшоризацію країни. Тому "Європейська солідарність" буде голосувати за законопроект 4065-1 або в іншому випадку буде вимагати два законопроекти відправити на доопрацювання з врахуванням тих пропозицій, які є в проекті, представленому Ніною Петрівною Южаніною. Дякую. Дякую. Прошу передати слово народному депутату Шуфричу Нестору Івановичу. Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги, під час розгляду попередніх законів і ситуації навколо Конституційного Суду ми побачили, що, на жаль, дуже дуже складно знайти порозуміння. Але я сподіваюся, що повага до конституційного порядку в першу чергу, повага один одного в цьому залі буде домінувати, і вона дійсно знайде вихід із кризи, в яку, на жаль, нас сьогодні заводить ініціатива Президента України. З іншого боку, ми завжди говорили, що ми є опозицією, яка не діє за принципом "чем хуже, тем лучше", ми завжди об'єднувалися навколо тих ініціатив, які дійсно сьогодні будуть стимулювати розвиток національного підприємництва, національної економіки і будуть сприяти збільшенню робочих місць, а як наслідок, надходжень до державного бюджету, а як наслідок, я сподіваюся, далі, що це буде розподіл на захист соціальних прав наших громадян, на пенсії, на субсидії. Тому що я не можу зрозуміти, чому після Порошенка, враховуючи дані наступного бюджету, які нам запропоновані, субсидії зменшуються майже в два рази. Невже люди почали жити у два рази краще? Тому, шановні колеги, навряд чи хтось звинуватить нас у співпраці, я вчора багато чого чув на різних каналах, співпраці з бувшими однойменними фракціями, але сьогодні об'єднається вся Верховна Рада зала і всі ми заради того, щоб підтримати підприємців, підтримати в умовах COVID, в умовах, коли вони сьогодні позбавлені багатьох можливостей. І це дійсно національний інтерес і це принцип, реальний патріотизм. Дякую за увагу. Антон Поляков, Чернігівщина, 206 округ. Ви знаєте, колеги, дуже смішно дивитись, як пан Гетманцев каже про гарні ініціативи для бізнесу. Якщо ви хочете побачити результат вашої роботи вже річної, можете вийти, пан Гетманцев, я до вас звертаюсь, можете вийти на вулицю і поспілкуватися з ФОП та підприємцями зі всієї України. Спочатку рік потому ви прийняли законопроекти 1053, 1073. Зеленський обіцяв їх не підписувати, але підписав. Потім був законопроект 1210, з порушенням строків Президент його підписав, але обіцяв всім і європейським партнерам, Європейській Бізнес Асоціації накласти вето. А тепер це лобістський, відверто, лобістський законопроект, який лобіює офшори та інтереси олігархів. Пан Гетманцев, може вам вистачить вже займатися цим? Вистачить прикривати олігархів та офшоризувати нашу країну? Я прошу не підтримувати ці законопроекти або підтримувати законопроект пані Южаніної, яка саме хоче вирішити проблеми інституту вини та ділової мети. Або направити ці обидва законопроекти на доопрацювання. Це позиція

Шановні колеги, цей законопроект виправляє головні помилки 1210: Ділову мету, контрольовані іноземні компанії, перевірки щодо зарплат. Це те, про що просив бізнес. Ми можемо зараз дискутувати, можна було зробити більше, краще, але це те, що всі ви обіцяли, і те, що просив бізнес. На жаль, 14 липня цього року ми вже могли прийняти ці зміни, вони були в моєму законопроекті 2524, але тоді через політичний популізм деяких політиків, які зараз так цинічно розповідають, що вони за бізнес, ці правки були відхилені. Я думаю, що бізнес дав вам свою справедливу оцінку. Давайте зараз не будемо займатися популізмом, вже листопад, приймемо цей закон за основу та в цілому, а далі будемо дискутувати, тому що ще раз, це необхідно не нам, це необхідно українському бізнесу. Дякую. Всі бажаючі виступили? Підготуйтесь до голосування, будь ласка.

Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації необхідної для декларування окремих об'єктів оподаткування (реєстраційний номер 4065). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-263 Рішення прийнято. Дякую. Є пропозиція скоротити строки. Ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків подачі правок та пропозицій та підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 4065). Прошу підтримати та проголосувати.

вам на розгляд запропонований проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи (реєстраційний номер 4051). Нам необхідно застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Прошу підтримати та проголосувати. За-256 Рішення прийнято. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-232 Рішення прийнято. До слова запрошується голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьякова Галина Миколаївна. Шановні колеги, шановні народні депутати! Дякую за включення цього законопроекту сьогодні в порядок денний. Законопроект стосується 35… сьогодні людей, які працюють в найманій праці, тому що під час коронавірусу вони перейшли на надомну чи дистанційну роботу. Сьогодні діючий КЗоТ не передбачає таких форм роботи. Законопроектом пропонується на законодавчому рівні врегулювати це питання такої дистанційної та надомної праці. Цими змінами пропонується розмежувати поняття надомної праці та дистанційної, а також прописати методологічний апарат і встановити, що дистанційна робота – це робота, яка виконується працівником поза поза приміщенням роботодавця в будь-якому місці за його вибором та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Надомна ж праця – це робота, коли вона виконається працівником за місцем його проживання. І відповідно вносяться зміни до Закону "Про охорону праці", яким передбачається, що для роботодавців є можливість ознайомлювати працівника з наказами, повідомленнями, іншими документами із використанням визначених у трудовому договорі засобів електронного зв'язку. Відповідно підтвердження для ознайомлення допускається шляхом обміну електронними документами між власником або уповноваженим ним органом та працівником. Крім того, цим законопроектом надається право працівникові можливості вимагати від роботодавця тимчасовий, до двох місяців, перехід на дистанційну роботу у випадках, якщо на робочому місці щодо нього було вчинено дії, що містять ознаки дискримінації. Встановити, що при укладанні трудового договору про дистанційну роботу роботодавець ознайомлює працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку рекомендованими або наданими цим роботодавцем Працівнику, який має дитину віком до 3 років або здійснює догляд за дитиною до досягнення нею 6-річного віку, надається можливість виконувати свою роботу на умовах дистанційної роботи. Крім того, законопроектом передбачається можливість встановлювати за письмовим, взаємним погодженням режим праці із саморегульованим часом початку праці, тривалістю робочого часу і визначати, яким чином людина обирає час, коли вона працює дома, а коли вона вибирає домашню працю чи відпочинок. Крім цього, законопроект закріплює положення, щодо яких роботодавець зобов'язаний ознайомити не менше, ніж за два місяці співробітників з умовою та специфікою переведення на режим гнучкого робочого часу. Це теж новий вираз, який з'явився у законодавстві під час COVID. Про гнучкий робочий час ми з вами почали говорити з березня місяця цього року, тепер ми можемо це законодавчо закріпити. Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув цей законопроект і рекомендує його не тільки включити до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради, але і рекомендувати парламенту прийняти законопроект у першому читанні за основу. Хочу відмітити, що позитивне сприйняття цього законопроекту є не тільки асоціаціями роботодавців, профспілками, але і іншими органами, іншими стейкхолдерами, а також є достатньо позитивний висновок ГНЕУ, хоча який і запропонував врахувати його зауваження і пропозиції до другого читання, водночас позитивно сприймає прийняття такого законопроекту. Шановні народні депутати, прошу вас підтримати рішення комітету і проголосувати цей законопроект в першому читанні. Дякую. Будь ласка, запишіться від фракцій: два – за, два – проти на виступи. Цимбалюк Михайло Михайлович. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний головуючий, президія, шановні народні депутати, фракція "Батьківщина" була готова голосувати за цю законодавчу ініціативу ще під час попереднього засідання Верховної Ради, і я дякую авторам за таку, хоча і запізнілу, але вкрай необхідну законодавчу ініціативу. Нині під час карантину, під час захворювання на COVID-19 українське суспільство, вірно сказала пані Третьякова, майже 30 відсотків перейшли на дистанційну або надомну роботу, і дуже важливо, щоб це було законодавчо врегульовано шляхом внесення змін до Кодексу законів про працю, а також слід говорити про те, щоб справді скоротити розгляд до другого читання і все-таки внести ті необхідні зміни, на які вказує наше Головне науково-експертне управління щодо деяких уточнень. Наша команда буде голосувати "за" і вважаємо, що це має стати одним із кроків підтримки громадян України, які в непростих умовах використовують свої заощадження для того, щоб вижити. Я впевнений, що мають бути і інші законодавчі ініціативи, в тому числі на підтримку малого і середнього бізнесу, і ті, які сьогодні оголосив Голова Верховної Ради щодо відтермінування апаратів для ФОПів. Фракція "Батьківщина" буде голосувати "за" і будемо вносити правки до другого читання. Дякую. Дякую. Оскільки дивно, але ми вже вдруге розглядаємо даний законопроект. Минулого разу нам не вистачило голосів, незрозуміло чому. Повністю погоджуюсь з Михайлом Михайловичем, Галиною Миколаївною стосовно позитивності даного законопроекту. хочу звернути увагу на те, що даний законопроект буде стосуватися виключно тих робіт, які не потребують особливих умов праці і не потребують особливих умов по захисту праці. Тому прошу підтримати даний законопроект. Дякую.

Шановні колеги, дуже хороший законопроект. Безумовно, фракція "Голос" цей законопроект підтримує. Цей законопроект, він обновлює, дуже часткового, але обновлює наше трудове законодавство, щоб привести його трошки ближче до сучасності. Але у мене два питання. Перше. А чому ми вісім місяців назад ці речі не розглядали, коли це було потрібно? Друге питання. А коли взагалі ми будемо комплексно обновлювати трудове законодавство? Я пам'ятаю, ще півтора року назад, коли ми тут тільки починали працювати, дуже багато було мови про це, а потім процес завис. У нас трудове законодавство, воно відстає від реального життя, і цей закон тому приклад, на десятки років. Це риторичне питання, але я надіюсь, що уряд скоро на нього відповість. І третє питання. Цей закон пов'язаний з коронавірусом. І ми бачимо, що ми ці кроки, зв'язані з адресацією тих проблем, які є, ми ці кроки робимо із залізненням. Зараз дуже багато всі говорять про те і думають, а чи буде локдаун чи не буде локдаун і так далі. І в мене питання тут, напевно, не до вас, колеги, а до уряду: коли ви нам відповісте і людям, чи буде локдаун і коли. Щоб у нас не сталося так, як у Франції, коли ввели локдаун, а потім весь Париж у 800-кілометровій пробці завис, бо люди хотіли постригтись і, як востаннє, зробити манікюр. Тому, шановний уряд, надіюсь, ви мене слухаєте. Дайте відповідь всім українцям, чи буде локдаун. І якщо він буде, то скажіть хоча би за два тижні, щоб люди підготовились. Дякую.

Дякую, шановний Дмитро Олександрович. Фракція "Європейської солідарності" за основу буде підтримувати цей законопроект. Але ми вважаємо, що він потребуватиме ґрунтовного доопрацювання, зокрема в тій частині, яка стосується прав роботодавців щодо перегляду робочого місця, місця проживання і подібного, а також надмірної регламентації тих процедур, які встановлює цей законопроект. Але я також хотів би звернути увагу на те, що питання по боротьбі з коронавірусною інфекцією потребує термінового розгляду і прийняття також інших рішень щодо соціального страхування медиків, щодо повернення коштів, які зараз використовуються на дорожній фонд, на потреби, власне, підтримки лікарів і лікарень для того, щоб у нас медична система була готова, щоб міністр охорони здоров'я не говорив про катастрофу, а він і весь уряд працювали на те, щоб цю катастрофу відвернути. Дякую. Всі бажаючі виступили? Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Запросіть народних депутатів до зали.

Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи (реєстраційний номер 4051).

Зараз, я дивлюсь, колеги добігають. Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-311 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціях. "Слуга народу" – 203, "Опозиційна платформа - За життя" – 15, "Європейська солідарність" – 22, "Батьківщина" – 19, "Партія "За майбутнє" – 14, "Голос" – 14, "Довіра" – 12, позафракційні – 12. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо державних запозичень (реєстраційний номер 3040а). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-224 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Радуцький Михайло Борисович. Законопроект 3040а розроблений Комітетом здоров'я нації спільно з Міністерством охорони здоров'я з метою для залучення додаткових фінансових ресурсів на боротьбу з СOVID-19. цим законопроектом розблокується можливість отримання коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей". З цією метою пропонується збільшити на 547 мільйонів гривень річні планові призначення Міністерства охорони здоров'я на 20-й рік за відповідною бюджетною програмою шляхом перерозподілу коштів державного бюджету на поточний рік. Зазначені кошти планується використати, зокрема, на закупівлю лабораторного обладнання, витратних матеріал, тест-систем та холодильного обладнання для лабораторних центрів відповідно до договорів з агенціями для підтримки заходів по боротьбі з СOVID-19. Це дозволить забезпечити ефективне використання коштів відповідних позик, які будуть працювати зараз і там, де потрібно сьогодні державі. Крім того, Україні не доведеться сплачувати комісію за невчасне використання позикових коштів. Прошу підтримати цей законопроект і рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу і в цілому як закон. Дякую. До слова запрошується голова підкомітету Комітету з питань бюджету Лунченко Валерій Валерійович.

Голово, шановні колеги народні депутати! Комітет з питань бюджету розглянув законопроект 3040а про внесення змін до Закону Про Державний бюджет на 2020 рік, що має на меті вирішити питання фінансового забезпечення заходів, спрямованих на запобігання поширенню та подолання наслідків коронавірусної хвороби. Головне науково-експертне управління не заперечує можливість прийняття законопроекту та зазначає про доцільність отримання позитивного висновку уряду. На запит комітету надійшли висновки відповідних міністерств, зокрема Мінфіну, а також Міністерства охорони здоров'я, Мінсоцполітики і Міненерго, витрати яких змінюються законопроектом. Погодили законопроект без зауважень і підтримують його прийняття. Комітет з питань здоров'я нації, медицини та допомоги медичного страхування також підтримує законопроект рекомендує його прийняти. В бюджетному комітеті проаналізовано законопроект з урахуванням отриманих висновків і звернено увагу на необхідність внесення до законопроектів техніко-юридичних і редакційних уточнень, що зазначено у листі-висновку комітету. Зокрема, комітет пропонує уточнити в законопроекті бюджетні показники відповідно до прийнятих у серпні-вересні законів щодо змін до Державного бюджету на 20-й рік для узгодження правових норм, назву законопроекту та його додатків для конкретизації змісту і приведення до вимог нормопроектувальної техніки. Враховуючи зазначене, Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді законопроект 3040а за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням пропозицій комітету,

Южаніна Ніна Петрівна. Дякую. Шановні колеги, зазначені кошти будуть спрямовані на закупівлю лабораторного обладнання, витратних матеріалів, тест-систем і холодильного обладнання для лабораторних центрів відповідно до договорів з агенціями ООН для підтримки заходів боротьби з COVID. Це дійсно дуже важливо. Ми будемо підтримувати даний законопроект. Але водночас хочемо наголосити: проблема нецільового використання коштів, виділених у фонд боротьби з коронавірусом, не зникла. Тому окрім залучення додаткових коштів потрібно все ж і розслідування, і покарання винних в розтрачанні коштів фонду у такий критичний для нашої країни час. Дякую.

Шановні народні депутати, шановні українці, цей законопроект, який зараз розглядає парламент, передбачає, що додатково на 556 мільйонів гривень буде профінансовано Міністерство охорони здоров'я на заходи, які полягають в подоланні COVID, в тому числі на будівництво і обладнання для лабораторій, які так необхідні Україні. Я вважаю, що цей законопроект треба підтримати в сесійній залі. Але в той же час я хочу звернути увагу, що на минулому парламентському тижні, це було 20 жовтня, Верховна Рада 300 голосів підтримала проект постанови Юлії Тимошенко стосовно конкретних заходів, які потрібно робити для того, щоб подолати COVID. Скажіть, будь ласка, уже пройшло від того часу два тижні. Чому немає від уряду конкретних рішень на виконання постанови Верховної Ради, які би передбачали безкоштовні тести для населення, які би передбачали надання можливостей для тих людей, які лікуються вдома, отримувати також безкоштовні ліки, які би передбачали можливості для лікарень самим закупляти необхідні ліки, які потрібно, а не чекати поки це спуститься зверху? Це ті конкретні речі, які напрацювала наша команда і підтримав весь парламент для того, щоб ми мали можливість дійсно ефективно долати COVID. Тому я звертаю увагу, голосуємо цей законопроект. Але я ще раз хочу звернути увагу уряду, якщо постанова Верховної Ради не виконується урядом, а уряд підзвітний і підконтрольний парламенту, то я хочу запитати: як люди можуть виконувати закони, які приймає Верховна Рада України, якщо органи державної влади не виконують ті рішення, які приймаються в цій сесійній залі. Тому треба негайно приступити до того, щоб почав роботу штаб, Національний штаб по боротьбі з COVID, і була виконана постанова, яку ініціювала Юлі Тимошенко. Дякую. Передайте слово Батенку Тарасу Івановичу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Батенко Тарас Іванович, будь ласка. 13:43:12 БАТЕНКО Т.І. Шановні колеги, ми сьогодні слухали міністра охорони здоров'я пана Степанова. На конкретні питання по тому, як він бореться з COVID, ми не почули конкретних відповідей. очевидно, у нас, розуміючи масштаб сьогоднішнього ураження країни COVID, ми не маємо ілюзій у спроможності Кабінету Міністрів України і окремо взятого профільного Міністерства охорони здоров'я в боротьбі з пандемією. Але разом з цим ми розуміємо, що завершується бюджетний рік, і в окремих бюджетних статтях є багато статей, якими, звичайно, можна маніпулювати. І такі статті так само є в різних профільних міністерствах, зокрема у Міністерства енергетики. Тому, очевидно, що ми маємо сумнів в якісному освоєнні ряду статей, зокрема щодо капітального ремонту та технічного переоснащення магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород, у сумі більш як півмільярда гривень в грудні місяці поточного року. І, безумовно, ми вважаємо, що це правильна і логічна перекидка таких коштів в сумі півмільярда по відповідній програмі "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей". Але питання спроможності самого міністерства якісно освоїти ці кошти, питання залишається відкритим. І ми не чуємо відповідей, ми не чуємо результату, ми не бачимо результату, громадяни України не бачать результату боротьби з пандемією з боку профільного міністерства. Тому, очевидно, ми голосуємо за таку перекидку, але у нас є великі ілюзії стосовно того, що вони будуть якісно реалізовані на ті закупівлі, які розписані у цьому законопроекті. Дякую. Дякую. Зараз Колтунович Олександр Сергійович. Більше бажаючих виступити немає? Нестор Іванович Шуфрич. І після цього переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги, безумовно, наша фракція підтримає цей законопроект щодо отримання кредиту, з якого буде профінансовано, як вже колеги говорили, більше 500 мільйонів на потреби Міністерства охорони здоров'я, в тому числі на всі міроприємства, пов'язані із подоланням наслідків пандемії. Але виникає одне запитання: а невже 65 мільярдів гривень, які ми виділили всі разом, майже 400 голосами, півроку тому, не вистачило цих 500 мільйонів, щоб це почати робити не зараз, а вже завершити ці роботи, щоб це все було придбано, налагоджено, щоб вже воно працювало і захищало здоров'я наших громадян. Ми тільки зараз отримаємо кошти і почнемо це все закуповувати. Дороги були важливіші ніж здоров'я людей? Безумовно, ми зараз виправимо цю помилку. Але, уявіть собі, ми виділяємо кошти з державного бюджету не кредитні, а реальні для того, щоб боротися з COVID. І це зробили всі ми разом, їх направляють хто куди, тільки не на подолання COVID і не на боротьбу з COVID. А зараз ми залучаємо кредити, щоб профінансувати те, з чого вкрали гроші, тому що їх крадуть на дорогах, і люди вже про це говорять. У "Великому будівництві" вже від 7 до 20 відсотків откаты, хорошо забытые. Тому, шановні колеги, я закликаю бути відповідальними. Зараз, безумовно, наша фракція, сподіваюся, вся зала Верховної Ради цей закон підтримає. А за те, що розбазарили гроші з ковідного фонду, має бути відповідальність, і ми маємо з вами бути тут і слідчими, і прокурорами, увага, тільки не суддями, тому що це незалежна гілка влади. Дякую за увагу. Ще раз дякую нашим лікарям. Шановні колеги, підготуйтеся до голосування. Одразу у мене питання: пропозиція комітету за основу і в цілому. Немає заперечень? Добре. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо державних запозичень (реєстраційний номер 3040а). Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-301 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо державних запозичень (реєстраційний номер 3040а). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-296 Рішення прийнято. Закон прийнято в цілому. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу (реєстраційний номер 3039а). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-224 Рішення прийнято. До слова запрошується заступник міністра фінансів Шкураков Василь Олександрович. Шановний пане головуючий, шановні народні депутати! До вашої уваги пропонується законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань щодо державного боргу (реєстраційний номер 3039а). Слід зазначити, що 9 вересня 2015 року було підписано Договір між Урядом України та Республіки Польща Польща щодо залучення на пільгових умовах кредитних коштів з метою реалізації інфраструктурних проектів на території України. На сьогодні укладено контрактів на загальну суму 83,6 мільйона євро. Наразі не укладено контрактів на суму 16,4 мільйона євро. Використано коштів кредиту на суму 5,6 мільйона євро. При цьому слід зазначити, що з урахуванням статті 11 договору, який був ратифікований урядом, передбачено звільнення товарів, робіт, послуг, що фінансуються за кошти кредиту, від сплати будь-яких податків, що справляються на території України. Зазначений законопроект покликаний на врегулювання ситуації щодо оподаткування операцій з реалізації проектів на території України і передбачає внесення змін до Податкового кодексу в частині тимчасово на період реалізації договору про надання кредиту застосування нульової ставки податку на додану вартість оподаткування операцій з постачання товарів, послуг на митні території України, які здійснюються безпосередньо виконавцями, що зареєстровані в Республіці Польща, та їх представництва, зареєстрованими на митній території України відповідно до контрактів, укладених замовниками проектів з розбудови та облаштування підрозділів охорони державного кордону, міжнародних автомобільних пунктів пропуску, проектів з будівництва кордону, з будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг до Західного регіону. Також законопроектом передбачається… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ні. Час вичерпаний. До слова запрошується голова Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Гетманцев Данило Олександрович. Дякую. Шановні колеги, у 16-му році був Верховною Радою ратифікований Договір між Україною та Республікою Польща щодо надання кредиту на суму до 100 мільйонів євро на облаштування доріг загального користування та пунктів пропуску через митний кордон на кордонах з Республікою Польщею. На сьогодні ми вам пропонуємо як комітет підтримати в першому читанні та в цілому законопроект, який надає пільгу, оподатковує за нульовою ставкою операції з постачання товарів та послуг на митній територій України, які здійснюються безпосередньо виконавцями за цим цим договором, а також представництвами, які цих виконавців зареєструють на митній території України відповідно до контрактів, укладених на виконання договору із замовниками цих проектів. Договір ми отримуємо до 100 мільйонів євро під відсоток 0,15. Зважаючи на вищевикладене, комітет прийняв рішення рекомендувати рекомендувати підтримати цей законопроект за основу та в цілому, і прошу підтримати також його зал. Дякую.

Будь ласка, передайте слово Ніні Южаніній. Шановні колеги, тільки що від замміністра фінансів і від голови профільного комітету ви чули про те, що в договорі передбачено, що товари, роботи та послуги, що фінансуються відповідно до контрактів, звільняються від сплати будь-яких податків і мит. А що ж написано в тексті закону? А в законі, в тексті закону, який ми зараз розглядаємо, запропоновано за нульовою ставкою податку на додану вартість оподатковувати операції з постачання товарів, робіт, послуг на митній території України у виконання цього договору. Це означає… це велика різниця між звільненням і "оподатковується за нульовою ставкою". В такому випадку нерезидентам, які зареєстровані на території Польщі Україна як держава має відшкодовувати ПДВ з державного бюджету. Розумієте? Я не зрозуміла взагалі, чому Міністерство фінансів не подивилося навіть в існуючі норми Податкового кодексу. Ви пам'ятаєте, коли був такий же самий контракт на модернізацію Бортницької станції очистки стічних вод в рамках реалізації проекту із, із, по-моєму, Японією, ми також виписували такі норми. Вони чітко вказані в пункті 47, де передбачається звільнення, звільнення, а не нульова ставка. Тому я прошу, я думаю, що це просто помилка, яку треба виправити, і цей проект закону треба розглядати тільки в першому читанні. І до другого читання виправити дану помилку для того, щоби спрацювали всі норми угоди, яка цікава для всіх нас. Просто тут є чи технічна, чи методологічна помилка, яка закладена з самого початку.

Галина Васильченко, фракція "Голос", Львівщина, 118 виборчий округ. Шановні народні депутати, даний законопроект однозначно треба підтримати як мінімум в першому читанні. Якщо будуть якісь зауваження, то, звісно, можна буде подавати правки і поправляти відповідні норми, які цього потребують. Але хочемо зазначити, що саме цей законопроект передбачає покращення інфраструктури, яка дуже потрібна нам для залучення іноземних інвестицій. Однозначно як для депутата-мажоритарника з Львівщини цей законопроект є дуже важливий для мене, для громади. Тому звертаємося до вас із проханням, ми будемо підтримувати у першому читанні і також закликаємо інших народних депутатів підтримати даний законопроект, щоби розблокувати ті процеси, які, власне, зараз є, на жаль, заблокованими. Дякую.

А його немає, да? Є дві неприпустимі норми, які, на наш погляд, не мають бути, навіть три, які не мають бути і розглядатися сьогодні в залі. Перше. Це про те, що вже казала пані Ніна Южаніна, що за нульовою ставкою податку на додану вартість оподатковуються операції з постачання товарів, послуг на митній території України, які здійснюються безпосередньо виконавцями, що зареєстровані в Республіці Польща. Другий момент, який для нас також є неприпустимим, це щодо доповнення переліку емітентів державних боргових цінних паперів України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління державним… і гарантованим державою боргом. Але це ще один момент, який концептуальний взагалі, який вище цього всього. Ми знову беремо кредити, ми знову накопичуємо зовнішні, ну, і внутрішні також, займи задля того, щоб їх використовувати не так ефективно, як хотілось би. коли це була би допомога, ми б говорили, що це допомога, але коли ми беремо кредит, коли ми збільшуємо обсяг державного і гарантованого державою боргу, який на сьогоднішній день уже 82, майже 83 мільярди доларів, а у гривневому еквіваленті там 2 трильйони і 335 мільярдів гривень. Тобто ці кошти, якщо ми навіть розділимо на одного українця, в середньому получиться порядка 2 тисяч доларів державного і гарантованого державою боргу на одного українця. Ось яку ми маємо цифру, і чому концептуально накопичення цієї цифри, воно є критичним. І тут питання не співвідношення держборгу до ВВП, а в цілому питання боргової політики і підходу, як формується бюджет, де дві треті – це додаткові запозичення, де обслуговування, точніше, викуп додаткових ВВП-варантів, які були викуплені раніше, ніж потрібно, і ряд інших моментів. Тобто ця політика є неприйнятною, вона не спроможна розвивати економіку в цілому. Ми, повторюсь, не будемо підтримувати даний проект закону. Дякую. Дякую. Бакунець Павло Андрійович. Цей законопроект насамперед про імідж України в очах європейців і цей законопроект також про якість життя прикордонних громад на Західній Україні. Задумаймось, яке враження є в цих людей, які приїжджають на автомобілі в гості в нашу країну. Вони бачать розбиті пропускні пункти, а також розбиті дороги, які ведуть всередину країни, і ті дороги, які сполучають між собою ці пропускні пункти. І зокрема, це дорога Яворів – Грушів, це дорога Рава-Руська – Червоноград, це дорога Шегині, це дорога Самбір, це дорога на Жовківщині. І однозначно, що кошти на ремонт цих доріг є, це міжнародний європейський кредит. І вже є підрядник – також міжнародна фірма. Однак у повному обсязі виконання цих робіт є, на жаль, ще заблокованим. І для того, аби розблокувати цей процес і витрачання цих кредитних коштів і пришвидшення тим реконструкції цих прикордонних доріг, власне, і є поданий цей законопроект. Тому пропоную підтримати його за основу і в цілому. він зробить дійсно нульову ставку ПДВ щодо операцій з постачання товарів і послуг на території України, які здійснюються тими виконавцями, які є зареєстровані Дякую. Всі бажаючі виступили? З мотивів нікого? Будь ласка, підготуйтесь до голосування, займіть свої місця. Запросіть народних депутатів до зали. Комітет пропонує – за основу і в цілому. "Проти" є. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу (реєстраційний номер 3039а). Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-291 Рішення прийнято. Згідно частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків подачі правок та пропозиції та підготовки до другого читання законопроект, реєстраційний номер 3039а. Прошу підтримати та проголосувати.

За-261 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Це друге читання. На трибуну запрошується перший заступник голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних менших і міжнаціональних відносин Ткаченко Максим Миколайович. Правок Правок не було, тому голосуємо одразу. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Сідайте тоді, дякую. Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними проект Закону про внесення змін до Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-279 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. наступне питання порядку денного – це проект Закону про обмеження обігу пластикових пакетів на території України (реєстраційний номер 2051-1). Це повторне… Пропонує комітет на повторне друге читання. Без обговорення ставлю на голосування. Ставлю на голосування пропозицію про повернення на повторне друге читання проекту Закону про обмеження обігу пластикових пакетів на території України (реєстраційний номер 2051-1). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-215 Рішення прийнято. Але комітет звернувся з проханням сьогодні не розглядати це питання, розглянемо наступного засідання. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо територіальної юрисдикції місцевих судів на території України до прийняття закону щодо зміни системи місцевих судів на території України у зв'язку із утворенням (ліквідацією) районів (реєстраційний номер 3025а). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-243 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Демченко Сергій Олексійович. Шановні колеги, нарешті прийшла черга до вирішення проблемних питань в нашій судовій системі. По кроку, по кроку, але я, напевно, думаю, що ми закінчимо 17 липня 2020 року ми Верховною Радою прийняли відповідну Постанову "Про утворення та ліквідацію районів", внаслідок чого у нас виник колапс, пов'язаний з тим, що існують районні суди, а районів відповідних не існує. Це надає можливість для сторін відповідних засідань судових інстанцій висувати обґрунтовані вимоги про те, що розглядається спір не в тому районному суді, і виникає відповідний правовий колапс, який будуть використовувати відповідні недобросовісні сторони. Для врегулювання цієї проблеми пропонується до вирішення по суті переформатування судів у відповідності до нових районів, надати дозвіл судам вирішувати справи відповідно до територій, до яких вони були утворені до винесення відповідної постанови. Це тимчасовий захід, але він надасть можливість уникнути правової невизначеності територіальної підсудності, яка на сьогоднішній день існує, і уникнути відповідного колапсу. Тому прошу підтримати даний законопроект. Дякую за увагу. Дякую. До слова запрошується член Комітету з питань правової політики Павліш Павло Васильович. Шановні колеги, Комітет правової політики прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо територіальної юрисдикції місцевих судів на території України до прийняття Закону щодо зміни системи місцевих судів на території України у зв'язку із утворенням (ліквідацією) районів (реєстраційний номер 3025а) (від 27 серпня 2020 року), поданий народними депутатами України Демченком, Костіним та іншими, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон в такій редакції. Висновок комітету визначений в редакції з техніко-юридичними правками. Дякую. Дякую. Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти по фракціях. Шахов Сергій Володимирович. Сергій Шахов, Луганщина, група "Довіра". Передаю слово Сергію Вельможному. Добрий день, шановні колеги! Сергій Вельможний, Луганщина, група "Довіра", "Наш край", Луганщина. Шановні колеги, прийняття цього акта сприятиме зменшенню соціальної напруги в суспільстві та сприятиме забезпеченню права на доступ до суду, який захищений Конституцією України та впливає з Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Тому депутатська група "Довіра" підтримує цей законопроект. Прошу і вас, колеги, підтримати. Дякую за увагу. Сергій Вельможний, Луганщина. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Фріс Ігор Павлович. Добрий день, шановні колеги! Ігор Фріс, фракція "Слуга народу". Я хочу, щоб ви уважно віднеслися до цього законопроекту і підтримали його, враховуючи те, що на сьогоднішній день єдиним захистом, який в людей все ж таки залишився, це є звернення до суду. І нове районування якраз може призвести до того і визначити можливість людям подавати позовні заяви і визначати той чи інший суд, який не буде відноситися до належного району сьогодні. Враховуючи те, що необхідність людей до суду не зменшилася щодо звернення, нам необхідно надати можливість до моменту створення нових судів відповідно до нового районування адміністративно-територіального устрою дати можливість звертатися до тих судів, які є на сьогоднішній день. Тому це абсолютно актуально, потрібно. Прошу вас всіх підтримати. Це абсолютно дієвий і необхідний людям закон. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Поляков Антон Едуардович. Антон Поляков, Чернігівщина, депутатська група політичної партії "За майбутнє". Беззаперечно, як депутат-мажоритарник я не підтримував постанову щодо утворення та ліквідацію районів від 17.07.2020 року. Адже я не розумію, як Чернігівщину, другу за розміром область в Україні, розподілили на 5 районів, а, наприклад, Харківську область на 7 районів. Але факт остається фактом, і діючі місцеві суди продовжують здійснювати своє повноваження в межах раніше визначених районів. Тому необхідно дійсно підтримувати цей законопроект, адже він спрямований на створення перехідного механізму здійснення судочинства в умовах нового переліку районів. технічно-юридичні зауваження. Але я думаю, до другого читання їх можна буде виправити. Тому депутатська група "За майбутнє" підтримає цей законопроект. Дякую за увагу.

Безглуздо, абсолютно непрофесійно, безвідповідально підійшли до такого фундаментального рішення, як ліквідація районів в Україні. Ви не подумали про те, що в цих районах є районні суди, наприклад. Просто про це навіть ніхто не подумав. Я вже не кажу про інші органи, які, до речі, теж треба буде вирішити, що з ними робити. Це і органи прокуратури, органи Нацполіції і так далі, і тому подібне. Але зараз що ми маємо? В комітеті і народні депутати змушені якимось чином зараз виходити із ситуації і внести цей законопроект, за що їм вдячність, але цей законопроект не вирішує питання по суті. Ми змушені звертатися до Президента з проханням, щоб він вніс Закон про ліквідацію судів. Так це його обов'язок. був одразу в пакеті з тими пропозиціями, які він вносив по адмінреформі, внести ці пропозиції. Він забув про них, йому вони не цікаві. Він про них навіть, може, не знає. Шановні колеги, ми не голосували за сам процес, як на нас, абсолютно неконституційний і безвідповідальний – ліквідацію районів, і на виборах ми бачили вже результати такого роду безвідповідальних кроків. І далі такі кроки продовжуватимуться. Тому що це напіврішення, ми тільки на один рік продовжуємо їх діяльність. Але що це за суди будуть? Це місцеві суди в районах, які не існують. Напевно, гріш ціна таким судам буде. І ще величезна кількість проблем буде. Це буде, ви побачите, величезна кількість людей не знатимуть, куди їм звертатися. Ми тільки заплутаємо їх, ми породимо принцип правової невизначеності на рівні районів і населених пунктів, де люди не такі освічені і юридично грамотні, як тут у нас, в Києві. Та і у нас, до речі, в Києві, на превеликий жаль, як показує, з кожним роком іде правова деградація. Друзі, такі кроки, на превеликий жаль, як на мене, абсолютно зараз вимушені. Але ми за них голосувати не будемо, тому що ми категорично проти були того, щоб от такі дії, які ви наробили, спричиняли такі кроки. Тому як тимчасове явище, звичайно, ми розуміємо що треба робити, але я боюся, що воно перетвориться, невідомо на скільки, в довгостроковий абсолютний хаос. Дякую. З мотивів – Папієв, Власенко. Власенко був. Михайло Миколайович Папієв, потім – Власенко. І переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів до зали.

права та свободи громадян України. Але я звертаюся в першу чергу до правлячої партії і до Кабінету Міністрів України. Шановні колеги, от зараз іде підрахунок голосів. Як тільки буде затверджено вже рішення про обрання нових складів районних рад, територіальних громад, обласних рад, ви ж і в районах, от я вам гарантую, в грудні місяці ви стикнетеся з величезною проблемою, що розпорядником бюджетних коштів на рівні районів є старі райони. У вас їх вже не буде юридично, у вас буде вже затверджено нові склади нових рад, а в грудні місяці треба буде виплачувати заробітну плату працівникам бюджетної сфери. Скажіть мені, будь ласка, а хто підпише… Власенко Сергій Володимирович. Після цього голосуємо. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Дякую, шановний пане Голово. Сьогоднішній законопроект – це наслідки абсолютно безвідповідальної, абсолютно не конституційної законодавчої роботи монобільшості в сесійній залі. Спочатку прийняли абсолютно в неконституційній формі Постанову про ліквідацію районів і створення нових районів, потім не розглянули питання про суди. Тут попередній колега виступав і говорив, що хіба не знали, та знали. З трибуни цієї Ради під час прийняття Постанови про ліквідацію та утворення районів "Батьківщина" говорила про те, що питання з судами виникає, виникає, але тоді слухати ніхто не хотів, тоді займалися своїми питаннями і справами. Тоді вирішували якісь свої "хотелки", бо треба було перед виборами отримати таку конструкцію, щоб нібито думали, що отримають гарні результати на виборах. Скажіть мені, будь ласка, а хто вам потім буде винен? Знову Конституційний Суд вам буде винен, що ви неконституційні закони приймаєте, а потім не знаєте що з цим робити? Потім хто буде винен? Приймайте коректні закони, і все буде добре. Дякую. Готові голосувати? Комітет пропонував за основу і в цілому. Ніхто не заперечує? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо територіальної юрисдикції місцевих судів на території України до прийняття закону щодо зміни системи місцевих судів на території України у зв'язку із утворенням (ліквідацією) районів (реєстраційний номер 3025а). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. Почекайте, зупиніть голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-215 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо територіальної юрисдикції місцевих судів на території України до прийняття закону щодо зміни системи місцевих судів на території України у зв'язку із утворенням (ліквідацією) районів (реєстраційний номер 3025а). Прошу підтримати та проголосувати. За-229 Рішення прийнято. про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстраційний номер 3890). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-229 Рішення прийнято. До слова запрошується заступник міністра юстиції Банчук Олександр Анатолійович. Голосуємо? Без обговорення? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстраційний номер 3890). Прошу підтримати та проголосувати. За-215 Рішення прийнято. Скоротити строки? Ставлю на голосування пропозицію згідно частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України про скорочення наполовину строків підготовки до другого читання та надання правок, та пропозицій. Прошу підтримати та проголосувати. За-224 Рішення не прийнято. Дякую.

Заступник міністра охорони здоров'я Іващенко є? Пропонується тоді питання 3965 розглянути трошки пізніше, зараз перейти до наступного. Немає заперечень? У корках застряв. Приїде, спитаємо. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (реєстраційний номер 3948). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-215 Рішення прийнято. До слова запрошується заступник міністра охорони здоров'я Іващенко Ігор Анатолійович.

Шановний пане Голово, шановні народні депутати, проект закону розроблено з метою забезпечення громадян України безпечними та якісними лікарськими засобами, а також враховуючи існуючий низький рівень адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері обігу лікарських засобів, а саме: продаж лікарських засобів аптечними закладами без рецепта у випадках, коли це заборонено законом, введення в обіг та реалізацію продукції, яка не відповідає стандартам, виконання робіт, надання послуг, які не відповідають стандартам, нормам та правилам, а також невиконання законних вимог центрального органу виконавчої влади у сфері реалізації державної політики контролю за якістю та безпекою лікарських засобів. вищевказані порушення, які передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення, не діють у повному обсязі, в тому числі і по тій причині, що обсяг штрафних санкцій не відповідає тому обсягу продукції неякісної, яка вводиться в обіг на ринку. Так штрафні санкції по деяким із видів порушень сягають всього 17 або 360 гривень. Тому проектом Закону пропонується вдосконалити правове регулювання державного контролю якості лікарських засобів, а також збільшити розмір штрафних санкцій, які передбачені відповідними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Прийняття та реалізація цього закону не лише буде сприяти контролю держави за обігом обігом неякісної продукції, а в тому числі буде направлено на забезпечення наших громадян безпечними ліками, а також зменшення їх витрат на лікування, оскільки прийняття цього закону буде сприяти зменшенню ризиків використання неякісних лікарських засобів. Також хочу відмітити, що вкрай важливим при прийнятті реалізації цього законопроекту є зменшення випадків щодо нераціонального та нецільового відпуску відпуску аптечними закладами лікарських засобів, тобто без рецепту у випадках, коли це заборонено законом, також зменшення випадків самолікування наших громадян, що зараз є вкрай важливим, і, звичайно, буде в подальшому гармонізувати нашу вітчизняну нормативну базу до вимог європейської міжнародної… Веде Дякуємо, Ігор Анатолійович. Слово надається голові Комітету з питань правоохоронної діяльності Денису Анатолійовичу Монастирському. Будь ласка. Шановні колеги, профільний Комітет з питань правоохоронної діяльності розглянув даний законопроект. Він є один із багатьох, який переглядає і збільшує розмір санкцій у сфері якраз продажу ліків, які зараз є досить актуальними. Безперечно, я погоджуюсь з позицією, що санкції треба переглядати комплексно. В даному випадку він стосується лише одного випадку – випадку продажу ліків. Але погодьтесь, що у разі, якщо продаж лікарських засобів у аптечних закладах у заборонених випадках містить відповідальність у розмірі 100 гривень сьогодні, звичайно, ця відповідальність не буде ефективною. Попри те, хочу зазначити, що позицією комітету є і залишається, що не збільшення автоматичне санкцій є вирішення і досягнення мети ефективності законодавства, а в першу чергу управлінські кроки з боку уряду. І тут я хочу звернутися від парламенту до уряду з тим, що такі законопроекти, звичайно, мають місце і перегляд санкцій має відбуватися, але в першу чергу це мають бути чіткі управлінські кроки, завершенням яких вже є підняття санкцій в таких випадках. Профільний комітет розглянув цей законопроект і рекомендував його прийняти за основу. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Денис Анатолійович. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект? Шановні колеги, немає, ми можемо ставити... Є, так? Тоді прошу записатися: два – за, два – проти. Будь ласка. Слово надається народному депутату Бондарю Віктору Васильовичу, депутатська група партії "За майбутнє".

підняття штрафів за продаж неякісних ліків, надання неякісних медичних послуг – це, звичайно, дасть частково ефект. Але сама сума, її збільшення – це тільки малесенька частинка великої проблеми. Ми порахували, що в Україні станом на 18-й рік, є так статистика, було більше 23 тисяч пунктів продажу медичних препаратів, 23 тисячі. Знаєте, скільки було накладено штрафів? Всього 7, з 23 тисяч, вдумайтесь, всього 7. Тобто якщо зараз підвищивши штрафи, ми розраховуємо на те, що зразу всі кинуться виконувати чинне законодавство, але цей кодекс не буде застосовуватися щодо порушників, це буде, на жаль, тільки постріл вдалечінь. Інша проблема, яка не вирішується цим законопроектом, на превеликий жаль, є проблема відсутності таких пунктів взагалі у великій кількості сільських Я зараз проїхав практично всю Черкащину під час місцевих виборів, одне з трьох ключових питань, які ставлять люди на зустрічах, це відсутність взагалі аптек. На жаль, в межах цього законопроекту це вирішити неможливо, але нам треба подбати, щоб це було зроблено, тому що там не те, що неякісне продають, там взагалі продають препарати з-під поли і відповідно розраховувати на те, що вони мають бути відповідно до стандартів, не випадає. Я пропоную і депутатська група "За майбутнє" підтримати цей законопроект в першому читанні і в другому доопрацювати ряд по зазначених питаннях. Дякую. Дякую, Сергій Ярославович. Будь ласка, слово надається народній депутатці Геращенко Ірині Володимирівні, фракція політичної партії "Європейська солідарність". 14:31:04 ГЕРАЩЕНКО І.В. Дякую, шановний пане Руслане. Будь ласка, Яні Зінкевич передайте слово. ГОЛОВУЮЧИЙ. Зінкевич Яна Вадимівна, будь ласка. Дякую. Даний урядовий законопроект пропонує збільшити розміри штрафів як за продаж лікарських засобів без рецепту, так і введення в обіг або реалізацію продукції, яка не відповідає стандартам, виконанням робіт надання послуг громадянам-споживачам. Це є дуже важливо, тому що за багато останніх років і, в принципі, це питання ніколи не вирішувалось, завжди була проблема з продажем препаратів без рецептів, і в тому числі це стосувалося якості цих препаратів. В тому числі ГНЕУ наводить статистику. У 2018 році в Україні працювало 23 тисячі аптек і аптечних кіосків, але за цей рік було виписано лише сім штрафів. Ми будемо підтримувати цей законопроект в першому читанні, але також хочемо наголосити, що є дуже важливо саме невідворотність покарання, тому що збільшувати штрафи можна багато разів, але коли не буде відповідальності, і не буде результату. Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату Арешонкову Володимиру Юрійовичу, депутатська група "Довіра". 14:32:20 АРЕШОНКОВ В.Ю. Шановні колеги, вічна дискусія стосовно того, які шляхи мають бути в питаннях боротьби з тими чи іншими негативними явищами. Сьогодні, коли говорили, що дійсно велика проблема для держави в цілому – наявність сучасної потужної системи, яка буде забезпечувати продаж лікарських засобів, медичних препаратів у необхідних умовах, особливо в сільській місцевості. Тому, безперечно, і центральним органам виконавчої влади, і місцевого самоврядування, і представникам бізнесу необхідно комплексно працювати над цим питанням. Тим не менше ми не можемо не визнати, що сьогодні діюча система покарання за реалізацію медичних препаратів у неналежних умовах, вона, безперечно, не відповідає економічним реаліям. Тим, хто порушує закон, ті, хто це роблять системно, мають розуміти, що вони будуть за це відповідати. Тому наша депутатська група "Довіра", власне, як і Комітет з питань правоохоронної діяльності, стоїть на позиції, що сьогодні потрібно підтримати даний законопроект.

Протистояння влада - опозиція завжди має бути на користь одного суб'єкта і бенефіціара, це наші громадяни, народ України. Це якраз ті, кому ви нібито мали б і служити. Цей законопроект якраз і служить захисту здоров'я і життя наших громадян. І ви бачите, опозиція, яка займає принципову позицію під час голосування за ініціативи влади, які йдуть всупереч інтересам наших громадян, завжди об'єднається і підтримає ті закони, які дійсно будуть служити нашим громадянам. Цей закон є один із них. Я вже мовчу, що з подібною ініціативою опозиція виступала в березні цього року. Добре, що потрібно було більше ніж півроку, щоб прийти до цього. Але відповідальність за незаконне надання можливості користуватися ліками без рецептури в невстановлений законом порядок, а ще коли це банальна підробка, коли людина думає, що вона отримає а це просто крохмаль в кращому випадку, то, безумовно, за це має бути покарання. Але ми вважаємо, що ті штрафи, які пропонуються, це, безумовно, на підставі адміністративного порушення і буде встановлена адміністративна відповідальність. Ми твердо переконані, коли мова йде про здоров'я наших громадян, має бути кримінальна відповідальність. А сьогодні йдеться про тільки в разі тяжких наслідків. Я вважаю, що любе зазіхання на здоров'я і життя громадян має каратись кримінальною відповідальністю. Цей закон ми сьогодні підтримуємо. Дякую за увагу. Олександра Юріївна Устінова? З мотивів. Після цього запросіть, будь ласка, народних депутатів до зали і переходимо до голосування. Устіновій мікрофон включіть, будь ласка. 14:36:19 УСТІНОВА О.Ю. Дякую. Шановні колеги, ми тут багато чуємо про підробку ліків, про безрецептурну їх видачу в аптеках. Цей закон не про це, почитайте сам текст законопроекту. Про фальсифікат був ухвалений інший законопроект. Цей законопроект про те, щоб давати можливість виписувати більші штрафи, а насправді заробляти контролерам на цих штрафах. Головний пункт, заради чого цей законопроект приймається, це щоб збільшити штрафи майже до 10 тисяч гривень за, цитую, "невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів". Все, що вони хочуть, це підвищити свої заробітки. Тому я дуже прошу не підтримувати цей законопроект. Ми зараз штрафами боремось з людьми. А треба боротися з тими контролерами, які заробляють на хабарах. А рецепти можна спокійно полагодити електронним рецептом, що давно мало б запустити вже Міністерство охорони здоров'я. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Всі бажаючі виступили? Соболєв Сергій Владиславович. 14:37:41 СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги, оце якраз той варіант, коли нібито гарним рішенням можна привести до пекла. Ви уявляєте, що зараз, в умовах ковіду, твориться з лікарськими засобами і як їх можна виписати для того, щоб, по-перше, попасти до лікаря? Далі виникне ситуація: яким чином попасти до вузького спеціаліста? Тобто я вважаю, що внесення зараз цього законопроекту, це є тільки підняття ставок хабарів, які будуть брати з аптечних кіосків. Давайте зробимо все, щоб спочатку налагодити систему, коли можна спокійно потрапити до сімейного лікаря, після цього – до вузького спеціаліста. А не вистоювати ковідним хворим зараз у чергах годинами, коли вони не можуть попасти. А потім вони не можуть взяти відповідні ліки в аптеках. Давайте з цим не гратися. Фракція не буде за це голосувати. Штрафи, які є зараз, достатні. Готові голосувати? Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (реєстраційний номер 3948).

Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-214 Рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (реєстраційний номер 3948). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-244 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю (реєстраційний номер 3965). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-226 Рішення прийнято. До слова запрошується заступник міністра соціальної політики Музиченко Віталій Володимирович. Віталію Володимировичу, я вас єдине попрошу наступного разу не запізнюватись. Будь ласка. Законопроект розроблено з метою приведення назви Фонду соціального захисту інвалідів у відповідність до Закону України "Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї". Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині перейменування Фонду соціального захисту інвалідів, замінивши його назву на "Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю". Крім цього, пропонується також змінити застосування термінології "інвалід" на термінологію "особи з інвалідністю" з метою її приведення до вимог Конвенції про права осіб з інвалідністю. Просимо підтримати. Дякую. До слова запрошується голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Монастирський Денис Анатолійович. Шановні колеги, даний законопроект є один з ряду законопроектів, який виправляє термінологічну, але досить важливу позицію, коли ми слово "інвалід", "діти-інваліди" заміняємо по законодавству на термін "особи з інвалідністю", "діти з інвалідністю" відповідно до конвенції, ратифікованою Україною, і загальноприйнятою термінологією. Профільний комітет розглянув даний законопроект щодо приведення термінології у відповідність з законодавством і пропонує його приймати за основу та в цілому як закон за одне голосування. Прошу підтримати дану позицію. Дякую вам.

Дякую. Колеги, це чисто технічний законопроект, він є в тому числі надзвичайно важливий для людей з інвалідністю, тому що дійсно нам необхідно приведення приведення назв до відповідності згідно європейського законодавства. Але також хочу наголосити одночасно, що, звісно, наша турбота про людей з інвалідністю не має залишатися на рівні лише турботи про назви. Дякую.

але сугубо технічним. Я хотів би звернути увагу, що Міністерство соціальної політики має все-таки більш активно зараз працювати над формуванням проекту бюджету на наступний рік щодо захисту осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, і це має бути пріоритетом. Я хотів би звернути увагу ще на одну річ, як формується порядок денний. Фракція "Батьківщина" подала 83 законодавчі ініціативи, які офіційно оформлені згідно встановленого порядку. Із них тільки дві увійшло і включили в порядок денний. Ми вважаємо, що серед тих 81, тих 81, які не увійшли в порядок денний, є надзвичайно важливі питання, які вимагають врегулювання, і їх очікує громадянське суспільство. Стосовно цього законопроекту фракція "Батьківщина" підтримує і буде голосувати "за". Дякую. Шуфрич Нестор Іванович. Шановні колеги, хочу все-таки акцентувати увагу про те, що цей законопроект нетехнічний. Цей законопроект приводить по суті унормування логіки і унормування в термінології по закону. Нам нема чого тут обговорювати. Необхідно приймати рішення, голосувати. "Опозиційна платформа – За життя" буде підтримувати цей законопроект. Давайте ставити на голосування і по суті переходити до питань далі. Дякую. Арешонков Володимир Юрійович. Шановний пане головуючий, я хочу звернутись до вас і попросити, щоб в залі були створені умови для того, щоб всі депутати, хто виступає і хто бере участь в обговореннях, мали таку можливість. Дякую. Депутатська група "Довіра" також звертає увагу на те, що, на жаль, в порядок денний не завжди попадають законопроекти, які стосуються соціального захисту громадян і які чомусь відтерміновуються на достатньо великий період для розгляду, в тому числі і те, що стосується громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній станції, осіб з інвалідністю і так далі. Тому ми, безперечно, підтримуємо своїх колег, що це дуже важливі законопроекти, і даний законопроект депутатська група "Довіра" буде повністю підтримувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не зовсім зрозумів початок вашого виступу, Володимир Юрійович. Вам, по-моєму, завжди є можливість виступити. Є трибуна, з неї точно можна було виступити, було б бажання, Володимир Юрійович. Рудик Сергій Ярославович. Після цього переходимо до голосування, будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Але, шановні колеги, будь ласка, дійсно, сядьте, тому що ваших колег не видно. Рудику включіть, будь ласка, мікрофон. 14:48:19 РУДИК С.Я. Шановні колеги, насправді, термін, на який ми міняємо Фонд соціального захисту інвалідів, теж не є до кінця таким, який вживається в цивілізованому світі. Це набагато краще, ніж "інваліди", як досі називається у нас в Кодексі адміністративних правопорушень, але це далеко від інших термінологій, які, мені здається, більш толерантно пояснюють стан людей, які опинилися в цьому становищі. "Люди з обмеженими можливостями", "люди з особливими можливостями", тобто ми маємо пояснити суспільству, користуючись навіть тим технічним законопроектом, що ми визнаємо, що ці грубі пострадянські і радянські форми називання людей, не відповідають сьогоднішньому стану речей. Безперечно, депутатська група "Партія "За майбутнє" голосуватиме "за" і запрошує голосувати всіх колег. Але починаємо ставитися до інвалідів по-іншому. Дякую. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали, підготуйтеся до голосування. Пропонується прийняти цей закон за основу і в цілому. Немає заперечень? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо перейменування Фонду соціального захисту і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю (реєстраційний номер 3965). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-295 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю (реєстраційний номер 3965). Прошу підтримати та проголосувати. За-293 Рішення прийнято. Шановні колеги, є пропозиція, у нас просто залишилося сім… Почекайте, але ваш настрій нам подобається. 3375 – це технічний законопроект, автор нехай виступить, і ми зможемо проголосувати за основу і в цілому. Давайте, автор – народний депутат України Монастирський Денис Анатолійович. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень". Довше читати назву, чим сказати його зміст. Даним законопроектом як одним із шести законопроектів замінюються слова "злочин" на "кримінальне правопорушення" відповідно до запровадження кримінальних проступків, які відбулися ще в липні. Тому прошу проголосувати і підтримати цей законопроект за основу і в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, оскільки є пропозиції комітету, зараз Дмитро Андрійович озвучить пропозиції комітету, і переходимо до голосування. Дякую. Колеги, дуже швидко. Комітет економічного розвитку справді розглянув і підтримує прийняття цього законопроекту за основу і в цілому за умови викладення частини другої законопроекту в такій редакції: "2. Цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування". І, уточнення назви законопроекту, а саме: про внесення змін до статті 17 Закону України "Про публічні закупівлі" у зв'язку з прийняттям Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень". Отже, пропонується прийняти законопроект 3375 за основу і в цілому з урахуванням вище наведених уточнюючих пропозицій комітету, як закон з відповідним техніко-юридичним опрацюванням. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" (реєстраційний номер 3375). Прошу підтримати та проголосувати. За-288 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" (реєстраційний номер 3375). Прошу підтримати та проголосувати.

За-284 Рішення прийнято. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую, шановні колеги.